Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 85. izredno sejo Državnega zbora,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

Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavnici predlagatelja, kolegici Alenki Jeraj. Izvolite. Dober dan, lep pozdrav vsem! Ministrica za kulturo, doktor Asta Vrečko in njena ekipa vodijo Ministrstvo za kulturo mimo zakonov in predpisov. Tako bi se lahko glasil naslov zahteve za sklic izredne seje Državnega zbora. Vse več je namreč dejanj in odločitev, ki kažejo na izrazito samovoljo ministrice in njeno delovanje mimo zakonov in to prepoznavajo tudi uradne inštitucije. Med drugim Računsko sodišče, ki je v revizijskem poročilu predloga zaključnega računa državnega proračuna za lansko leto ugotovilo, da je ravnanje Ministrstva za kulturo v zvezi s potrditvijo obveznosti ter izplačilom nagrade v znesku 8 tisoč pesnici in pisateljici Makarovičevi v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah. Navedla je, da takrat veljavni Zakon o Prešernovi nagradi, kakor tudi sedanji Zakon o Prešernovi nagradi, ne predvideva situacij, ko nagrajenec zavrne nagrado ter da tudi v določbah Obligacijskega zakonika, kot v javno finančnih in drugih predpisih, ni najti podlage za to, da bi ministrstvo po več kot 20 letih moralo obveznost, ki se ji je nagrajenka odpovedala, poravnati. Vladna koalicija oziroma ministrica za kulturo to razume tako, da so dejali, da ministrstvo nagrade ni bilo dolžno izplačati, lahko pa jo. Tako mislijo vladni predstavniki, ne pa Računsko sodišče, KPK, ki je primer predal policiji, Urad za nadzor proračuna in državno odvetništvo. Vsi ti pravijo, da je bil kršen zakon o Prešernovi nagradi in Zakon o javnih financah. Upravni odbor Prešernovega sklada je 27. 12. 1999 na podlagi 7. člena takrat veljavnega Zakona o Prešernovi nagradi s sklepom določil, da nagrajenka v letu 2000 prejme Prešernovo nagrado v znesku 2 milijona SIT. Dne 20. 1. 2000 je Ministrstvo za kulturo prejelo dopis nagrajenke, v katerem je navedla, naj nagrade ne nakažejo. Prav tako se je odločila, da ne bo sodelovala na počastitvi slovenskega kulturnega praznika, ki je kraj in čas izvršitve podelitve nagrade, in je nagrado v celoti zavrnila, zato ji te nagrade niso izročili, plakete niso izročili, kot tudi ne denarnega dela nagrade. Ministrstvo za kulturo je po oceni Računskega sodišča nagrado izplačalo, ne da bi pred izplačilom dovolj skrbno preverilo vsa pravna sredstva in okoliščine primera v zvezi s prenehanjem obveznosti iz podeljene nagrade v smislu dane obljube oziroma vpliva na dolžnikovo obveznost izpolnitve. Pravni zastopnik nagrajenke je na Ministrstvo za kulturo naslovil poziv k izpolnitvi dane obljube in se pri tem skliceval na Obligacijski zakonik, vendar le ta v peti alineji 26. člena pravi, citiram: "Če rok, določen za sprejem, še ni potekel, ponudba preneha veljati, ko k ponudniku prispe izjava o njeni zavrnitvi. pa pravi, citiram: terjatve zastarajo v petih letih, če ni z zakonom določen za zastaranje drugačen rok. Ministrstvo za kulturo je samo od sebe in brez pooblastil aktualnega Upravnega odbora Prešernovega sklada izplačalo nagrado Svetlani Makarovič, sklicujoč se pri tem na 12. člen zakona o Prešernovi nagradi z veljavnostjo za nazaj. Upravni odbor Prešernovega sklada o izplačilu te vrste ni nikoli razpravljal in ministrstvu za kulturo ni nikoli izdal nalog za izvedbo tozadevne tozadevne finančne transakcije, kajti samo on lahko razpolaga s sredstvi Prešernovega sklada. Ministrica Asta Vrečko je v tem primeru kršila zakon o Prešernovi nagradi, nato pa še zakon o javnih financah, kar je ugotovil tudi Urad za nadzor proračuna, ki je januarja letos izdal odločbo, v kateri je zapisal, da je pravica do izplačila Prešernove nagrade Svetlani Makarovič zastarala, da se je umetnica odpovedala, da je bilo izplačilo neupravičeno ter da mora izplačani znesek ministrstva za kulturo iz svojih sredstev vrniti v proračun. Njegovo odločbo je vlada zavrnila in zahtevala, da ponovno odločajo. Kaj bo sedaj pod takimi pritiski naredil Urad za nadzor proračuna, se lahko samo sprašujemo. Po poročanju Dela nekateri ministri sploh ne vedo, o čem so glasovali na dopisni seji. Ministrstvi za finance in za kulturo sta o izplačilu nagrade pridobili tudi mnenje državnega odvetništva, ki je po naših informacijah v njem zapisalo, da pri tem izplačilu ni mogoče govoriti o zastaranju, saj je pravica z odpovedjo nagradi ugasnila in torej ta pravica do izplačila nagrade ne obstaja. Mnenje je zaupno. Le zakaj? Na seji odbora za kulturo smo predlagali, da vse te dokumente dobimo, a je koalicijska večina to zavrnila. V primeru dodelitve nagrade je ministrica nepooblaščeno neki osebi nakazala določena sredstva brez vsake pravne podlage. Sprašujemo se, ali je šlo za povrnitev uslug oziroma poplačilo angažmaja Svetlane Makarovič, ki je aktivno sodelovala na kolesarskih protestih, ki so se jih udeleževali tudi člani stranke Levica, torej sodelovala v njihovi volilni kampanji. V primeru dodelitve terjatve, ki je po zakonu zastarala, gre za nezakonito in nedopustno prekoračitev pooblastil ministrice za kulturo, doktorice Aste Vrečko in za kršenje Zakona o Prešernovi nagradi in Zakona o javnih financah. Tudi prenova Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana je prikaz, kako deluje ministrstvo za kulturo. Zavedamo se, da gre za celosten in zahteven projekt, vendar marsikatera poteza oziroma zavlačevanje le teh kaže, da so v ozadju projekta morda tudi postranski zaslužki. Do zaključka celovite prenove bo Drama delovala na začasni lokaciji na Litostrojski cesti 56, a to še ne pomeni, da se bo s selitvijo v Šiško začel projekt prenove oziroma gradnje novega prizidka. Drama namreč nima gradbenega dovoljenja, še več, postopek izdaje dovoljenja sploh ne teče, so pred časom potrdili na ministrstvu za naravne vire in prostor, kar pomeni, da bi se najem prostorov na Litostrojski podaljšal. SNG Drama sicer s pogodbo, sklenjeno za obdobje od 1. junija letos do 31. avgusta 2027, za mesečno najemnino odšteje 71 tisoč evrov bruto oziroma 16,78 evrov bruto na kvadratni meter. Skupni strošek najemnin bo tako znašal 2,8 milijona evrov, kar je več, kot je po oceni geodetske uprave tamkajšnja stavba vredna. Ta naj bi bila namreč po GURS ocenjena na približno 2,5 milijona evrov. Kupljena je bila pa za 1 milijon. Ministrica za kulturo, doktorica Sta Vrečko in njena stranka Levica ekscesno zaposlujeta na Ministrstvu za kulturo, kjer se je v slabih dveh letih na novo zaposlilo 62 oseb, od tega 33 za nedoločen čas, 23 za določen čas, od tega jih je sedem vezanih na funkcijo ministrice. V predmetnem obdobju je 44 javnim uslužbencem prenehalo delovno razmerje, morda tudi zaradi mobinga in raznih pritiskov, ki so jih zaposleni, ki jih zaposleni dobivajo s strani izbrancev ministrice. Za ilustracijo, na ministrstvu za kulturo je bilo običajno zaposlenih do 130 ljudi, v letu 2024 126, v letih 2015, 2016, 2017 le 125, še lani je bilo zaposlenih 136, danes pa jih je 162, ob tem, da se naloge niso bistveno povečale, celo več, nekateri deli, kot na primer področje verske svobode, je izrazito kadrovsko podhranjeno. Medtem na direktoratu za medije stojijo postopki in se ne izda odločbe, skladno z zakonom v roku enega meseca. Verjetno je še bolj kot število novozaposlenih presenetljiva številka tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo, a poznavalci dogajanja na ministrstvu za kulturo niso presenečeni, saj opozarjajo, da je vlada na Ministrstvu za kulturo svojevrstna diktatura nevladnikov, ki jih je tja pripeljala ministrica **3. TRAK (VI) Nasploh je postalo delovanje tistih uradnikov, ki so blizu ministrici za kulturo, izrazito spornih, če ne že nezakonitih. Osebno naj bi se klicalo posamezne uradnike in zahtevalo denar za konkretne posameznike oziroma projekte. Ministrica Asta Vrečko naj bi takšne stvari ustno naročala sodelavcem, ki potem v njenem imenu pošiljajo elektronska sporočila. Eden ključnih ljudi, ki po navedbah medijev za ministrico opravlja imenovane umazane posle, vsaj kar zadeva nekatere javne razpise in dodeljevanje davkoplačevalskega denarja nevladnikom iz sodobne umetnosti je Rok Avbar, vodja sektorja za umetnost. Avbar je sicer v preteklosti vodil službe za odnose z javnostmi v gledališču Glej in Mesto žensk, najbolj znan pa je po tem ko je na Facebooku razlagal svoje fantazije o tem, kako bi šamaril predvsem desne politike, citiram: "Predlagam ustanovitev odreda Šamarčina ob vsakem neprimernem početju kogarkoli, bi poklical na posebno številko, povedal, koga šamariti in zakaj. Seveda se podrazumeva, da bi imel posebno izpostavo na Trstenjakovi, pred parlamentom in uradom predsednika, Jerovšek, Irgl, Lukšič, Karl bi imeli tudi spremstvo odreda, seveda bi obstoj šamarčine arhiviral," je zapisal Avber. Sicer pa to ni bila edina njegova kulturna zapisal je tudi, citiram: "Franc Bogovič, Ljudmila Novak in Romana Tomc v istem kadru. Razlog, zakaj RTV naročnina ne bi smela biti obvezna. Včasih se Male sive celice zdi noro intelektualna oddaja." Konec citata. Prav on naj bi v številnih primerih podeljevanja javnega denarja na razpisih povozil mnenje strokovnih komisij, kar je nezakonito. Avber naj bi z uradnim zaznamkom dokumentirano urejal davkoplačevalsko financiranje s svojim nevladnim prijateljem, s katerim je prej sodeloval. Gre za osupljiv uradni zaznamek, na katerega bi seveda moral reagirati inšpektor za javni sektor, a se očitno ni, Nevladnica Urška Centa je namreč zelo očitno grozila uradnici in specifično omenjala Roka Avbarja, ki naj bi svetoval, kako naj dopolni nepravilno vlogo. Ta seveda ni pristojen za to, da se vključuje v postopke, kjer je rok že zamujen. Podobno naj bi prek Avbarja dopolnitve želel izsiliti tudi nevladni Gal Furlan. V svojem dejanju pa je šlo sedanje vodstvo ministrstva celo tako daleč, da so izdali navodilo, po katerem morajo sezname obravnavanih vlog za statuse in denar s strani strokovnih komisij poslati v seznanitev kabinetu ministrice Aste Vrečko. V primeru Roka Avberja gre torej za znanega bivšega nevladnika, zgodovino nasilnih objav in uradno dokumentirano prakso grožnje uradnici. Mediji tudi omenjajo, da uradnica, ki ga ustrahovanja obtožuje danes, ni ista kot tista, ki ga je obtoževala vpletanja v postopek v preteklosti. Gre torej za več virov, ki trdijo, da Avber pritiska na uradnice. Anonimnih pričevanj je še več, kar kaže na zaskrbljujoče razmere na Ministrstvu za kulturo in terja temeljito razpravo in ukrepanje. Beremo lahko tudi o mobingu, ki se dogaja za stenami Ministrstva za kulturo. Že dlje časa se tako vleče zgodba Alenke Gotar, ki je zaradi pritiskov in mobinga svojih dveh nadrejenih slednje prijavila ministrici za kulturo. Ministrica je prijavi po štirih mesecih zavrgla kot neutemeljeni. Sredi maja 2024 je nato Gotarjeva zoper svojega delodajalca vložila tudi tožbo na delovno in socialno sodišče. V sektorju za digitalizacijo so zaposlili osebo, ki je od leta 1996 delala v podjetju, ki je bilo na razpisu za razvoj in nadgradnjo informacijskih portalov Ministrstva za kulturo izbrano kljub temu, da je oddalo najdražjo ponudbo v višini 342 tisoč evrov. Drugi dve, bistveno cenejši eno je oddalo ponudbo za 130 tisoč evrov, drugo pa za 280 tisoč evrov, sta bili označeni kot nedopustni. V službi za digitalizacijo je ministrica zapustila svojo prijateljico in sošolko, ki ni izpolnjevala pogojev za zasedeno delovno mesto in ni imela izpita iz upravnega postopka. Večina novo zaposlenih je povezanih s stranko Levica, ali so bili svetniki te stranke ali kandidati za Državni zbor, kot na primer Anže Zorman, Peter Baroš, Alma Retić in drugi. Pritiski so prisotni tudi pri zbiranju vodilnih v glavnih kulturnih ustanovah. Tako je zdaj jasno, da je bilo nedavno imenovanje Jureta Novaka za novega generalnega direktorja Cankarjevega doma povsem politična poteza ministrice. Zapisali so, da se je izkazal kot najbolj strokovno usposobljen kandidat za zasedbo razpisanega delovnega mesta generalnega direktorja javnega zavoda Cankarjev dom, čeprav je dosedanja generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski dobila podporo tako strokovnega sveta kot sveta zavoda za nov mandat. Kot so poročali mediji, je strokovni svet zavoda podprl le

Nekateri mediji tudi že poročajo, da si je Novak že ustanovil skupino pet do šestih ljudi, ki se že redno sestaja, delajo pa sezname ljudi, ki so jih, ki so v Cankarja prišli med direktorovanje, Urške Cetinski in v času pred njo. Seznam zaposlenih so tudi že razdelili na tiste, ki so za Uršulo Cetinski, na tiste, ki so proti njej in celo na skupino tistih, s katerimi se je dobro razumela, vendar bi se jih dalo obrniti proti njej. Članica Novakove skupine za prevzem je Inga Remeta, vede direktorice ljubljanskega Mladinskega gledališča, ki je prej z Novakom delala v Gleju. Navaja se tudi, da naj bi kmalu ukinili kongresno dejavnost Cankarjevega doma, ki sicer v precejšnji meri financira kulturne programe Cankarjevega doma in da nameravajo zaposliti še približno 30 novih uslužbencev. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da gre pri vsem navedenem za nedopustna ravnanja, šikaniranje in poseganja v človekovo integriteto in dostojanstvo ter izrazit sum nezakonitega in negospodarnega delovanja, zato smo zahtevali sklic izredne seje in predlagali priporočila, ki pa jih je koalicijska večina na seji Odbora za kulturo zavrnila in o njih danes ne bomo odločali. Hvala. Predlog priporočila je na 26. nujni seji 9. oktobra kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga Hvala Hvala za besedo, predsedujoča. Odbor za kulturo je na 26. nujni seji obravnaval Predlog priporočila Vladi za transparentno in zakonito delovanje Ministrstva za kulturo, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Gradivo za sejo je bila zahteva Poslanske skupine SDS za sklic izredne seje Državnega zbora s predlogom priporočila, mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Vlade o predlogu priporočila. V poslovniškem roku ni bilo vloženih amandmajev s strani kvalificiranih predlagateljev. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da priporočili iz točk ena in tri odstopata od vpisanih ustavnih izhodišč, ki jih mora upoštevati Državni zbor pri uresničevanju svoje nadzorne funkcije. Besedili teh priporočil namreč vsebujeta presojo zakonitosti delovanja Ministrstva za kulturo, takšna priporočila so konkretne narave, tudi če se ne nanašajo na več historičnih dogodkov ali oseb, kar je v nasprotju z načelom samostojnosti delovanja javne uprave. Ustrezno priporočilo bi moralo naslavljati splošno krepitev samostojnosti uradnih oseb v državnih organih, ne pa vsebovati ugotovitev o domnevnih konkretnih rešitvah na Ministrstvu za kulturo, saj s tem Državni zbor posega v pristojnost izvršilne veje oblasti, v konkretnem primeru inšpekcijskih organov. V zvezi z vsebino priporočil pod 2. točko, Zakonodajno-pravna služba opozarja, da ta nima vsebinskega pomena, saj je Ministrstvo za kulturo dolžno zaposlenim zagotoviti pravice, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih, že skladno s 120. členom Ustave. Četrte točke priporočila, ki predlaga razrešitev ministrice za kulturo, pa ni mogoče obravnavati v obliki priporočila. Razrešitvi ministrice je namenjena ustavno pravni institut interpelacije, ki je eden temeljnih institutov razmerij delitve oblasti med zakonodajno in in izvršilno vejo oblasti, ureja ga 118. člen Ustave in 250. do 253. člen Poslovnika Državnega zbora. Predstavnica Računskega sodišča je povedala, da je Računsko sodišče izplačilo nagrade Prešernovega sklada pisateljici Svetlani Makarovič preverjalo v okviru revizije Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 na pobudo sklepa Komisije za nadzor javnih financ. Računsko sodišče je presodilo, da Ministrstvo za kulturo po več kot 20 letih ni imelo podlage za izplačilo nagrade ter je ravnalo v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah, ki določa, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna treba spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. – 14.20** (Nadaljevanje) poslanskih skupin menili, da je vsebina zahteve neosnovana, saj temelji na nepreverjenih podatkih in člankih iz rumenega tiska. Vse predlagane točke priporočila pa so v nasprotju z Ustavo in veljavno zakonodajo. Namen zahteve je blatenje in diskreditacije ministrice glede očitkov o mobingu so bili mnenja, da gre za materijo, ki ni v pristojnosti odbora. O tem morajo odločati za to pristojne institucije, ki v državi tudi delujejo. Izplačilo nagrade pisateljici Svetlani Makarovič je upravičeno, saj je sklep Upravnega odbora Prešernovega sklada iz leta 1999 upravni akt, ki nikoli ni bil preklican in kot tak ni zastarel. Članice in člani poslanskih skupin opozicije so bili mnenja, da je izplačilo nagrade nezakonito, saj računsko sodišče ni našlo pravne podlage zanj. Po njihovem mnenju bi morali o tem vprašanju odločati upravni odbor Prešernovega sklada. Opozorili so na nespoštovanje institucij, saj njihove ugotovitve o nezakonitem delovanju ne sprožijo popravljalnih ukrepov in tako postanejo brezpredmetne glede najema prostorov na začasni lokaciji SNG drame so prepričani, da gre za nezakonito rabo javnih sredstev. Odbor je v skladu s 171. členom in 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh točkah predloga. Ker točke predloga niso bile sprejete in na podlagi razlage Komisije za Poslovnik v zvezi z drugim odstavkom 61. člena Poslovnika Državnega zbora z dne 9. 12. 2009 obravnavana predloga priporočila Vladi Republike Slovenije za transparentno in zakonito delovanje Ministrstva za kulturo na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer ministrici za kulturo, doktor Asta Vrečko. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Današnji predlog priporočil naj bi bil namenjen zagotovitvi zakonitega delovanja ministrstva, a paradoksalno so sama priporočila v nasprotju z zakonodajo in Ustavo ter Poslovnikom Državnega zbora. To je konec koncev povedala tudi Služba za zakonodajo v svojem mnenju. Tako je bil institut priporočil zlorabljen za poskus obračuna z mano, zaposlenimi na Ministrstvu za kulturo, s stranko Levica in Vlado ter nenazadnje, kot smo tudi slišali umetnico Svetlano Makarovič. Lažne novice so velik problem današnjega časa, še večji problem pa je, če so te očitne zavajajoče in lažne informacije ter pol resnice objavljene v določenih medijev. Uporabljajo za politične diskreditacije in podlage v Državnem zboru tudi za politične razprave političnih nasprotnikov so potrebni določeni standardi, je potrebno spoštovanje in samo na ta način si lahko ljudje ustvarijo svoje argumentirano mnenje. A vendarle, da odgovorim: Prešernova nagrada je nagrada za življenjsko delo, je nagrada na področju kulture in umetnosti, ki se jo podeljuje na državni proslavi ob državnem prazniku in ima kot edina nagrada seveda tudi svoj krovni zakon. Nagrajenka Svetlana Makarovič je Prešernovo nagrado leta 2000 zavrnila, ker jo je hkrati dobil pater Marko Ivan Rupnik. Pater Marko Ivan Rupnik jo je dobil po neustaljenem postopku za eno samo delo, ki povrh vsega ni dostopno širši javnosti. Potem ko pa je čez 20 let izbruhnila afera, povezana z obtožbami redovnic o spolnem nadlegovanju in nasilju patra Marka Rupnika nad njimi, jo je Makarovič naslovila prošnjo, da se ji nagrada v celoti podeli. Ministrstvo za kulturo je nagrado Svetlane Makarovič izplačalo ne na podlagi obligacijskega zakonika, kot je navedeno, ampak na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi. Sklep o podelitvi Prešernove nagrade iz tistega leta namreč ni bil nikoli in nikdar spremenjen ali odpravljen ali razveljavljen in zato je še vedno veljaven pravni akt. Umetnica Svetlana Makarovič pa je kot nagrajenka zavedena v evidenci v Prešernovih nagrajencev vse od leta 2000. Tako se jo vodi in tako je zapisana v vseh **6. in takšna tudi je. Zahtevek za izplačilo nagrade pa so v skladu z internim postopkom seveda preverile tudi vse strokovne službe. Poudarjam, da v zvezi z izplačilom Prešernove nagrade ministrstvu za kulturo ni reviziji računsko sodišče naložilo priprave odzivnega poročila s popravljalnimi ukrepi, niti nam ni za to izreklo priporočil, niti nismo navedeni v poglavju 4.2 med kršitelji. Prav tako tudi komisija KPK ni uvedla ločenega postopka, saj je ugotovila, da v konkretnem primeru niso bila kršena zakonodaja iz področja KPK in to tudi zapisala. Nihče od navedenih tudi ni rekel, da je bil kršen Zakon o Prešernovi nagradi. Jasno pa je bilo večkrat povedano s strani opozicije, da jih moti konkretna nagrajenka, da jih motim jaz in da jih moti stranka Levica, da jih moti vlada. Zanimivo pa je, da ob tem ni bilo nikakršnega javnega poziva za to, da naj vrne nagrado iz moralnih razlogov, tudi pater Marko Ivan Rupnik, ki kot takšen ne dosega integritete, ki jo bi morali dosegati Prešernovi nagrajenci in po teh razkritjih seveda kršil ugled Slovenije v Vatikanu, v Evropi in po svetu. Prenova SNG Drama, ki je osrednje nacionalno dramsko gledališče, je ena izmed pomembnih prioritet te vlade. Na to prenovo se čaka že več kot 30 let. Pred mano je bilo kar nekaj vlad, kar nekaj ministrov, tudi iz kvote največje opozicijske stranke SDS, a naredilo se ni prav nič. Pričakal nas je prazen proračun, razdrti načrti in stanje glede same prenove povsem negotovo, a mi smo se odločili, da za to poprimemo in to je postal eden glavnih vladnih investicijskih projektov in tudi največji projekt prenove javne infrastrukture na področju kulture ne le v tej vladi, ampak v samostojni Sloveniji. Prenova Drame pa ne pomeni zgolj prenovah historične stavbe, vključuje prenovo matičnega gledališča, ureditev skladišč, zagotavljanje začasne lokacije in tudi seveda pripravo celotnega projekta in nemoteno delovanje tako s strani zaposlenih, hiše kot seveda omogočeno občinstvu, da lahko tudi uživa in obiskuje program Drame. Javni zavod Drama SNG Drama je pri iskanju nadomestne lokacije opravil številne poizvedbe. Javni zavodi niso imeli zadostnih kapacitet, ki bi lahko zagotovile izvajanje dejavnosti v naslednjih letih in zato je iskala primerne prostore za izvajanje gledališke dejavnosti tudi na trgu nepremičnin. Izmed štirih ponudnikov na trgu, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, je bila le družba L56. (trženje nepremičnin) edina zmožna zagotoviti primerne prostore za izvajanje gledališke dejavnosti. Tako je SNG Drama izbrala lokacijo na Litostrojski ulici z namenom, da zagotovi ustrezne delovne pogoje za vse zaposlene od vodstva, administracije, igralskega ansambla ter primerne prostore za vaje, masko, garderobo, veliki in mali oder. In zato je ključno, kajti tudi drama se sto procentno financira iz proračuna Republike Slovenije, da delo med prenovo teče kar najbolj nemoteno, tako za kolektiv kot za javnost. Cena najema je 16,78 evra in je primerljiva s ceno najema poslovnih prostorov v Ljubljani, pri čemer pa se nam najemodajalec je zavezal, da bo na svoje lastne stroške in ti so vztrajali bili kar dva milijona evrov prenovil vse poslovne prostore in jih prilagodil potrebam gledališča, to pomeni izgradnji dveh odrov, dveh vadbenih prostorov in vse ostale prilagoditve. SNG Drama pa je začela seveda najemati po tem.

Prav tako, kolikor mi je znano, je cena nakupa teh stavb ki jo je navajala predlagateljica, netočna. A to so vse lahko izvedljivi podatki in tudi seveda javni in lahko bi se obrnili in jih tudi pridobili. Ministrstvo pa po drugi strani po zakonu o stvarnem premoženju ne sme nakupovati ali najemati stvari na zalogo. Tako Drama pa v stari lokaciji ne glede na vse ne bi več mogla delovati. Spomnite se hudournikov, ki so tekli po njenih hodnikih, statičnih problemov, klimatsko so prostori neurejeni, prestavljale so se prestave, kajti konec koncev živimo v času podnebnih sprememb, Vedno bolj je vroče in ni bilo primerno ne za igralce, ansambel, druge zaposlene, kot ne za obiskovalce. In avgusta letos je uporabno dovoljenje izteklo. In zaradi tega, ne glede na vse so začasni prostori žal potrebni. Žalostno pa je, da smo prišli do tega, ampak izplen bo dober, prenova Drame bo stekla. In sedaj seveda, res je, čakamo na gradbeno dovoljenje zaradi določenih posameznikov, ki se izmikajo vročitvi pošte in ne želijo, da bi dali za služnostno pot, torej za čas gradnje, dovoljenje za to, da se uporablja slepo ulico za hišo historične Drame za potrebe obnove, ampak postopki tečejo, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno in prenova Drame bo stekla. Predvsem pa naj povabim vse, ne le poslanke in poslanke, ampak tudi vse, ki to spremljate, da obiščete novo dramo, naše nacionalno gledališče. Bila je že prva premiera na malem odru, jutri bo premiera na velikem odru in verjamem, da boste presenečeni. Program je odličen, kot vedno, s tem pa tudi podpremo nove prostore in ansambel, ki sedaj tam deluje. Odločno zavračam seveda tudi vsa namigovanja o ekscesnem zaposlovanju na ministrstvu za kulturo. Vse zaposlitve so realizirane v okviru dovoljenega števila zaposlenih, ki jih določa skupni kadrovski načrt, ki ga potrdi vlada in odobrenih projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, postopki zaposlitev pa so bili izvedeni v skladu z zakonodajo. Številke zaposlitev, ki so jih navajali nekateri portali in so se večkrat pojavljale, so seveda tudi v celoti izmišljene. Uradne odgovore smo večkrat podali tako poslancem in poslankam, ki so jih zahtevali, kot tudi medijem. Glede fluktuacije zaposlitev pa smo primerjali, seveda tudi posredovali te podatke, koliko je odhodov ali prihodov na Ministrstvo za kulturo. V razpravi jih z veseljem še enkrat povem natančno in so glede ostalih povsem v povprečju tudi, namreč prejšnji minister je imel zelo podoben čas prihodov in odhodov. Ti se seveda zgodijo zaradi upokojitev, zaradi porodniških nadomeščanj, zaradi izteka pripravništev, zaposlitev za določen čas ali zaradi različnih premeščanj znotraj javne uprave. Sama sem na začetku mandata podpisala tudi nekatere pogodbe, ki so bili celi postopki izvedeni pod prejšnjo Vlado. Kajti kadar je postopek izpeljan zakonito potem ni nobenega razloga, da se to ne bi izpeljalo. Je pa res, da je prav ta vlada uredila eno sistemsko vprašanje na začetku mandata in to je tehnična pomoč na koheziji. Tu je bilo več sto zaposlenih po vseh ministrstvih, kjer ni šlo za nove zaposlitve, ampak za ureditev stanja. In tako so bili vključeni tudi v naš kadrovski načrt na ministrstvu za kulturo, to je bilo 13 oseb. Moram še enkrat poudariti, da proti meni ni bilo nobene prijave za mobing, vse morebitne prijave pa se seveda po postopkih rešujejo. In poudarjam, da prav tako ni bilo nobene prijave glede vodje sektorja za umetnost Roka Avbarja Avbarja ne za mobing ne za kaj drugega. Poudariti pa moram, da se mi skrajno, skrajno neprimerno, da bi razčiščevala celo poimensko stvari z zaposlenimi prek medijev in Državnega zbora, (nadaljevanje) žal to primorana, pomen, povedati še enkrat, ampak ne zdi se mi prav, da se na ta način to dela, da se omenja in blati določene osebe. Povsem jasno je, da so to provokacije, ki se stopnjujejo, tudi pošiljajo dokumenti različnim medijem, z namenom politične diskreditacije in kjer se instrumentalizira tudi določene zaposlene na ministrstvu. Takšne prakse niso dostojne in in v tem absolutno ne nameravam sodelovati. Prav tako je bil sestavljen cel domišljijski spis glede imenovanja direktorja Cankarjevega doma. Ta je bil imenovan v skladu z vsemi predpisi po ustaljenem postopku, ki je, tristopenjski, kjer ni bila omenjena še poleg strokovnega sveta in sveta zavoda, tudi razpisna komisija, ki je dala direktorju največ točk, seveda pa je glavni tukaj program in vizija vodenja te naše največje ustanove. Na konec naj poudarim, še enkrat, da so razlogi, navedeni v zahtevi za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, neutemeljeni in predlog priporočil tudi v nasprotju z Ustavo in veljavno zakonodajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolegica Iva Dimic. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana ministrica! Slovenska kultura je zakladnica ustvarjalnosti in istovetnosti slovenskega naroda skozi stoletja. Brez slovenske kulture in slovenskega jezika kot njenega identitetnega jedra danes ne bi imeli samostojne države. Naša kulturna politika je zavezana svobodi izražanja ter omogočanju dostopa do raznolike kulturne ponudbe najširši javnosti. V ta namen je potrebna uravnotežena skrb za osrednje kulturne ustanove in decentralizirano mrežo gledališč, knjižnic, galerij, muzejev in drugih ustanov po državi. V resoluciji o nacionalnem programu za kulturo ste na ministrstvu zapisali: "Do leta 2031 kultura z uresničevanjem nacionalnega programa bo stabilna in visoko javno financirana, močno in regionalno in enakomerno prisotna v lokalnih skupnostih, trajnostna, dostopna vsem prebivalcem, vključena v druge resorje, mednarodno pa močno in ustaljeno povezana. Delovne razmere za delavce v kulturi bodo stabilne, kultura bo temeljila na participativnih in demokratičnih kulturnih institucijah." Do takrat nam manjka še sedem let, sedem pravljičnih let in kultura in kulturniki morajo samo preživeti do takrat. Danes so žal razmere na področju kulture in kulturnega ministrstva popolnoma drugačne, kot je zapisano v resoluciji. Ministrica si kulturo razlaga po svoje, žal večkrat nekulturno. Ugotovitve Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije in ugotovitve Urada za nadzor proračuna bi bile v državah z razvito kulturo odgovornosti dovoljšen razlog, da bi ministrica že zdavnaj ponudila odstop. Novi Sloveniji smo že julija 2023 vložili zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ v zvezi z utemeljenim sumom, da je ministrstvo brez pravne podlage izpolnilo denarno terjatev, ki ni več obstajala. Neupravičeno so bila izplačana sredstva državnega proračuna Svetlani Makarovič v višini dobrih 8 tisoč evrov. Na vprašanje, ali je ministrica za kulturo doktor Asta Vrečko z neupravičenim izplačilom javnih sredstev Svetlani Makarovič storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanja javnih sredstev, je Računsko sodišče septembra letos pritrdilo. Računsko sodišče je v revizijskem poročilu predloga zaključnega računa državnega proračuna za lansko leto navedlo, da je ravnanje Ministrstva za kulturo v zvezi s potrditvijo obveznosti ter izplačilom nagrade v znesku 8 tisoč pesnici in pisateljici Makarovič, v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah Ugotovilo je, da takratni veljavni Zakon o Prešernovi nagradi, kot tudi sedanji Zakon o Prešernovi nagradi, ne predvidevata situaciji, (Nadaljevanje) ter da tudi v določbah Obligacijskega zakonika, kot v javnofinančnih in drugih predpisih ni najti podlage za to, da bi ministrstvo po več kot 20. letih obveznost, ki se ji je nagrajenka odpovedala, morala poravnati. Ministrstvo za kulturo je po oceni računskega sodišča nagrado izplačalo, ne da bi pred izplačilom dovolj skrbno preverilo vsa pravna dejstva in okoliščine primera v zvezi s prenehanjem obveznosti iz podeljene nagrade v smislu dane obljube oziroma vpliva na dolžnikovo obveznost izpolnitve. V Novi Sloveniji se težko strinjamo s stališčem Računskega sodišča, ki ni izdalo popravljalnega ukrepa vračila in izterjave finančne nagrade, saj naj bi bilo malo verjetno in neuspešno. Kako je mogoče, da se z županom odpiše finančni dolg v višini nekaj več kot 40 milijonov? Kako je mogoče, da na drugi strani državni organ zaradi 124 evrov dolga prodajajo na dražbi hišo štiričlanski družini? Imamo v Sloveniji res prvo in drugorazredne državljane? Očitno je za prvorazredne dovoljeno vse v imenu svobode in demokracije. Za sovražni govor označijo vse, kar podvomijo v njihovo delo oziroma nedelo, na drugi strani pa največji branilci svobode govora prepovedujejo pravico do groba in spomina lastnim državljanom. Pod aktualno vlado se stopnjuje pritisk na zaposlene, prihajajo prijave za mobing, zgodi pa se nič. Zaposlena na Ministrstvu za kulturo zaradi pritiskov in mobinga dveh nadrejenih prijavi ministrici za kulturo Asti Vrečko. Ministrica je prijavi po skoraj štirih mesecih zavrgla kot neutemeljeni. Sredi maja 2024 je nato morala zaposlena zoper svojega delodajalca vložiti tožbo na delovno sodišče. Kar je najbolj zaskrbljujoče, pa je, da to ni osamljen primer, če smo kultura ljudje, ta kultura gnije pri glavi. V Novi Sloveniji smo veseli, da ste uspeli zagnati Dramo na Litostrojski, žal pa je s selitvijo Drame ena sama drama, in to bolj tragedija. S pogodbo, sklenjeno za obdobje od 1. junija letos do 31. avgusta 2027, ste za mesečno najemnino odšteli 71 tisoč evrov bruto oziroma 16,78 evra bruto na kvadratni meter. Skupni strošek najemnine bo tako znašal 2,8 milijonov evrov, kar je kot je več kot je po oceni geodetske uprave tamkajšnja stavba vredna. Ta naj bi bila namreč po GURS ocenjena na približno 2,5 milijona evrov. V Novi Sloveniji ne bomo ustanavljali odreda šamarčina, tudi ne bomo nobenega z bajoneti terjali v morje. Ker pa se je ministrici Asti Vrečko nabralo preveč afer, menimo, da bi bilo za kulturo najbolje, da bi odstopila. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, dragi kolegi, drage kolegice! Stanje na področju kulture v Sloveniji je kompleksno in raznoliko, saj ima kultura v tej državi dolgo in bogato tradicijo. Slovenija se ponaša z močno kulturno dediščino, ki zajema različna področja, kot so književnost, gledališče, glasba, vizualne umetnosti, film in kulturna dediščina. Kultura ima pomembno vlogo v slovenski družbi, čeprav se pogosto sooča z izzivi, zlasti na področju financiranja in prepoznavnosti. Sklicatelji te seje so podali zahtevo za sklic s predlogi priporočil Vladi Republike Slovenije za transparentno in zakonito delovanje Ministrstva za kulturo na predlagane sklepe, ki jih je odbor zavrnil, je negativno mnenje podala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Pa pustimo raje ob strani nesmiselne predloge predlagateljev in se osredotočimo na kulturo. Strinjamo se, da je na področju kulture potrebno še marsikaj postoriti. Sektor je tako širok, da je praktično nemogoče čez noč, čez noč, na vseh področjih narediti korenite spremembe. Slovenke in Slovenci se lahko pohvalimo z mnogimi uspehi na področju kulture. Na primer slovenska književnost ima močne korenine, še posebej z deli klasikov, jezik pa ima poseben pomen, saj je bil ključen element v procesu oblikovanja narodne identitete Tudi glasbena in gledališka dejavnost v Sloveniji je zelo živahna. Izpodbija se najem prostorov SNG Drame, ki pa je eden izmed ključnih javnih zavodov, ki zagotavljajo klasično tradicijo, a tudi z modernim pridihom. Projekt obnove Drame pa je eden izmed večjih investicijskih projektov zadnjih let s področja kulture. Ministrstvo za kulturo je v tem mandatu predlagalo kar nekaj zakonodajnih sprememb, kar nekaj pa jih je tudi trenutno v obravnavi. Prepoznali so pomembnost modernizacije, saj ključni zakoni s področja kulture so stari tudi 20 let in več. Posodobiti je treba ZUIK, Zakon o medijih in tako dalje, a ministrstvo in koalicijski partnerji dobro sodelujemo med sabo kot tudi z zunanjo zainteresirano javnost ter strokovnjaki. Kultura je v Sloveniji živahna in raznolika, vendar se sooča z izzivi, kot so financiranje, prepoznavnost in omejitve trga. Kljub tem izzivom so slovenski umetniki in kulturni delavci ključni za ohranjanje bogate dediščine in razvoj sodobnih kulturnih praks. Kultura ostaja pomemben del slovenske identitete in družbe. Poslanke in poslanci, ki so podali zahtevo za sklic seje, ki vsebuje vrsto očitkov, kot so domnevno nezakonito izplačilo Prešernove nagrade Svetlani Makarovič, zaposlitve na ministrstvu in iskanje nadomestnih prostorov za SNG Drama. Poudariti je treba, da državni zbor niti nima pristojnosti podajati takšnih priporočil izvršni veji oblasti. A izpostavimo lahko to, da kljub vsem nadzorom Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije ni bilo ugotovljenih napak, ministrica pa je argumentirano predstavila in ovrgla navedbe. V Poslanski skupini Socialnih demokratov se zavedamo, da je kultura izjemno pomembna, čeprav ji v politiki in družbi velikokrat pripišemo manj pomembno vlogo ali pa celo negativno konotacijo. Zato poudarjam, da bi področje kulture moralo preseči politične ambicije in delitve. Kultura je tisto, kar definira družbo in oblikuje naš pogled na svet. Je skupek tradicij, vrednot, običajev, umetnosti in znanosti, ki se prenašajo skozi generacije, ni zgolj zbirka umetniških del in dosežkov, temveč odraža identiteto skupnosti in posameznikov ter nam omogoča, da razumemo svojo preteklost, prepoznamo sedanjost in si oblikujemo prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica doktorica Tatjana Greif. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani zbor, spoštovana javnost. Pred nami je Predlog priporočil Vladi Republike Slovenije za transparentno in zakonito delovanje Ministrstva za kulturo, ki jih je spisal in v obravnavo predložil predlagatelj SDS. Sklicatelj podaja štiri priporočila, s katerimi bi naj Državni zbor Vlado Republike Slovenije pozval naj stori nekaj za kar ni pristojna. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora so vsa štiri priporočila v neskladju z zakonom oziroma Ustavo Republike Slovenije, kajti Državni zbor lahko drugim organom predlaga le ukrepe, ki sodijo v pristojnost teh organov in mora pri tem spoštovati njihovo ustavno in zakonsko določeno samostojnost in neodvisnost. neodvisnost. Priporočilo torej ni pravni, temveč politični akt, za to ne more ustvarjati pravnih učinkov. Ker je priporočilo v vseh štirih točkah v nasprotju z veljavno zakonodajo in Ustavo Republike Slovenije se sprašujem, ali torej danes obravnavamo protipravno materijo. Če se ozremo po ostalih vidikih sklicatelja seje, se najprej ustavimo pri izplačilu Prešernove nagrade priznani umetnici Svetlani Makarovič. Ministrstvo za kulturo je nagrado izplačalo na podlagi sklepa upravnega odbora Prešernovega sklada. Sklep Upravnega odbora Prešernovega sklada številka 902-3/99 z dne 29. 12. 1999 ni bil nikoli spremenjen, odpravljen ali razveljavljen in je še vedno pravno veljaven. V tej zadevi nobena institucija niti Računsko sodišče niti Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila protizakonitosti. Revizijsko poročilo Računskega sodišča v mnenju o pravilnosti izvršene izvršitve državnega proračuna za leto 2023 ministrstva za kulturo ni navedlo med proračunskimi uporabniki, ki pri izvrševanju proračuna niso poslovali v skladu s predpisi. SDS torej vrši neutemeljene obtožbe in napade na ministrstvo za kulturo, ki nikjer ni omenjeno med kršitelji. Žal so pogosto najbolj glasni ravno tisti, ki sami delujejo na nezakonit način. Gonja proti ugledni umetnici Svetlani Makarovič in težnja po odvzemu nagrade je odraz provincialne mentalitete in globokega prezira do drugače mislečih. SNG Drama Ljubljana za svoje ustvarjalno delo potrebuje ustrezne prostore, ki so jih intenzivno iskali. Zbrali so lokacijo na Litostrojski ulici v Ljubljani z namenom, da se zagotovi ustrezne delovne pogoje za vse zaposlene ter dvorane za publiko, veliki oder in malo dramo. Gledališče je prostor umetniškega ustvarjanja, snovanja, žive kulture, gledališče ni parkirna hiša ali šoping center. In če se matična stavba Drame prenavlja, gledališče mora živeti drugje. Ali naj za čas prenove ukinemo morda SNG Dramo in odpustimo zaposlene, ali kako? Od leta 2004 je imela SDS trikrat v svoji pristojnosti ministrstvo za kulturo, a se glede Drame ni zgodilo nič. Aktualna ministrica je ob prevzemu poslov na postavki za Dramo našla prav tako nič, prazen konto. Po desetletjih nevarnega odnosa države do naše osrednje gledališke hiše so se zdaj začele stvari odvijati, zato je treba zdaj napasti ministrstvo z vsemi topovi. Prav jutri se z uprizoritvijo drame Otroci sonca ruskega pisatelja Maksima Gorkega odpira veliki oder SNG Drame na Litostrojski 56. Začasno dvorano bo krastila predstava, ki kaže svet, ki je zašel s tirnic, izgubil kompas, ki tone v neskončnih sporih in zablodelih ideologijah, a se ne meni za resnične strahote okoli sebe, vojne, ki divjajo, bolezni, ki pestijo, ujetniki sveta, ki ga ne razumejo v resničnem bistvu. Vsaka podrobnost z našo situacijo tukaj je zgolj naključna. Za področje mobinga mimogrede, slovenska beseda zanje trpinčenje in raznih oblik diskriminacije na delovnem mestu in v zaposlovanju obstaja jasna zakonodaja in predpisi in uradni postopki. Zoper kršitev pravic iz delovnega razmerja javnim uslužbencem je možna pritožba na Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi Republike Slovenije, ki je bila pritožnicam tudi omogočena. 7. člen zakona o delovnih razmerjih prepoveduje trpinčenje na delovnem mestu. Prepoved diskriminacije je zapisana tudi v 3. členu zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja. Imamo zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki zavezuje tudi državne organe, da morajo zagotavljati varstvo pred diskriminacijo. Imamo varuha človekovih pravic in zagovornika enakih možnosti, kamor se ljudje lahko obrnejo po pomoč. Imamo tudi sindikate, nevladne organizacije, ki prav tako aktivno delujejo v sferi boja proti diskriminaciji v zaposlovanju. Sicer pa so vse tri zahteve na ministrstvu za kulturo za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja bile zavrnjene kot neutemeljene. Tudi podtikanja o ekscesnem zaposlovanju so za lase privlečena in kažejo, da predlagatelj ne pozna področnih predpisov ali jih noče poznati. Vse zaposlitve na ministrstvu so realizirane v okviru dovoljenega števila zaposlenih, ki ga določa skupni kadrovski načrt organov državne uprave, ki ga sprejme vlada ter v okviru odobrenih projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, vse je torej po predpisih. Glede na navedeno zaključujem, da so razlogi v zahtevi za sklic izredne seje Državnega zbora neutemeljeni, ker slonijo na domnevah, ki so se izkazale za trhle. Predlog priporočil je tudi v nasprotju z Ustavo in veljavno zakonodajo. Obtožbe zoper ministrico in ministrstvo slonijo na domnevah in neresnicah in ne na dejstvih. Še več, gradijo na sprevračanju resničnih dejstev. Evidentno je, da gre za politično obračunavanje nizkotne vrste, nevredno demokratičnega ustroja naše družbe. V nebo vpijoče jasno je, da gre pri lažnih obtožbah za politično obračunavanje z ministrico za kulturo doktor Asto Vrečko. Ministrica za kulturo in njena ekipa delujeta po najvišjih standardih in izvajata pomembne projekte na področju mnogih kulturnih politik,

Predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Danes bomo obravnavali priporočila, ki jih je predlagala opozicijska stranka kot odgovor na neizpeljano sejo Odbora za kulturo. Seznanjamo se z vsebino zahteve, ki dejansko krši načelo delitve oblasti, vnaprej določa končne odločitve sodišča in presega pristojnosti odbora, odbora, ki bi moral prvenstveno obravnavati predloge zakonov, aktov in problematiko, ki se nanaša na ustvarjanje, na umetnost, kulturo in kulturni razvoj Slovenije, slovenskega naroda in narodnih skupnosti, na ohranjanje kulturne dediščine, podporo medijem, ohranjanje slovenskega jezika, filma, knjige, založništva. Bomo zmogli kulturno nasloviti omenjene teme ali bomo danes kulturno razpravljali o tem, da so predlagani ukrepi opozicije ustavno sporni, neskladni z Ustavo Republike Slovenije, ki je temeljni pravni akt države. Ustava določa pravni okvir, ki ga morajo spoštovati vse institucije, vključno z Državnim zborom. Da opozicija posega v zadeve iz pristojnosti drugih vej oblasti, nam ni tuje. V Poslanski skupini Gibanje Svoboda si ne želimo in ne bomo povzemali zahteve za sklic današnje izredne seje, katere namen je govoriti o anonimnih pričevanjih posameznikov, o posamičnih navedbah strankarskih glasil opozicije, o zaupnem mnenju državnega odvetništva, o izplačani Prešernovi nagradi priznani slovenski umetnici, pesnici, pisateljici, šansonjerki, prevajalki in še marsikaj - velik poklon. Zakaj mora politika vedno znova ustvarjati afere, tokrat afero iz podelitve nagrade vrhunski umetnici, ter navsezadnje, mar ni vse skupaj napeljevanje k razrešitvi ministrice za kulturo, ustavnopravnem institutu interpelacije, ki to vsaj na tak način nikakor ni. Po oceni Zakonodajno-pravne službe sta priporočili iz prve in tretje točke predlagatelja, ki smo jih obravnavali na matičnem delovnem telesu, odstopali od ustavnih izhodišč, ki jih mora upoštevati Državni zbor pri uresničevanju svoje nadzorne funkcije. Vsebinsko je šlo za presojo zakonitosti delovanja ministrstva za kulturo, s konkretnimi navedbami dogodkov in oseb, kar pa je v nasprotju z načelom samostojnosti in delovanja javne uprave. Prav tako priporočilo, vezano na zaposlene na Ministrstvu za kulturo, ni imelo vsebinskega pomena. Tudi predlog za razrešitev ministrice se ne more obravnavati zgolj s priporočilom, saj se pri tem zahteva formalni postopek, ki je urejen z zakonodajo in Ustavo. Tudi ta del priporočila je bil tako v nasprotju z Ustavo in Poslovnikom Državnega zbora. Razlogi, navedeni v zahtevi, ki jo je vložila opozicija, so neutemeljeni, predlog priporočil pa je v nasprotju z Ustavo in veljavno zakonodajo. Na podlagi tega smo v sredo na matičnem delovnem telesu, z devetimi glasovi proti priporočila opozicije zavrnili. Ministrici za kulturo, doktor Asti Vrečko, želimo, da bi še naprej prispevala k razvoju in napredku slovenske kulture ter ohranjanju kulturne identitete. Kultura ni luksuz. Kultura je nuja. Je identiteta, ki izraža našo preteklost, skrb za njo pa je izraz naše odgovornosti za prihodnost. Ohranjati jo pomeni ohranjati lastno identiteto. Hvala. Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. **ANDREJ Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Spoštovana ministrica, doktorica Asta Vrečko s sodelavci, spoštovani poslanci in poslanke, dragi državljani, dragi kulturniki in kulturnice!

"Kot kažejo številke izdatkov iz javnega proračuna za izplačila dodatkov svojim privilegirancem pa nagrajevanje svojih očitno ni v nasprotju z načeli stranke Levica, ki je v svojem predvolilnem programu prisegala na maksimo Prihodnost za vse, ne le za peščico. Gre sicer, ta citat, za izplačevanje dodatkov vidnim članom stranke Levice tudi v času dopustov na Ministrstvu za solidarno prihodnost, hkrati pa zaenkrat nimamo nobenega in nikakršnega dokaza, da se takšno ekscesno oziroma nebrzdano izplačevanje dodatkov ne dogaja tudi na Ministrstvu za kulturo. To bo pokazal čas in tako imenovani psi čuvaji ali pa morda poslanci in poslanke z vprašanji samemu ministrstvu. Privilegije pa nekateri zagotovo najdejo tudi na Ministrstvu za kulturo, kar dokazuje ekscesno zaposlovanje v času ministrovanja doktorice Aste Vrečko. Po podatkih skupnega kadrovskega načrta, ki je javno dostopen vsem na spletu in po besedah vlade je v letu 2024 na Ministrstvu za kulturo zaposlenih kar 159 zaposlenih javnih uslužbencev in trije funkcionarji, torej ministrica z dvema državnima sekretarjema. V preteklem desetletju je številka javnih uslužbencev na istem ministrstvu variirala, med 125 in 135 zaposlenih javnih uslužbencev. S septembrom 2022 je na primer ministrstvo ustanovilo nov direktorat za razvoj kulturnih politik, ki ima naslednje naloge, zelo dobro poslušajte: oblikovanje politik, ki bodo delovale demokratično in transparentno v odnosu do javnosti, zagotavljale dostopnost kulturnih dobrin, vzpostavile pogoje za smotrno porabo javnih financ in izvajanje javnega interesa v kulturi, nudile platformo za medsektorsko povezovanje, vpeljevale sodobne modele upravljanja v kulturi v sozvočju s trajnostnim zelenim razvojem, socialno in medgeneracijsko solidarnostjo ter enakostjo spolov. Zakon o državni upravi je v svojem 32.a členu zelo jasen: Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, filma, medijev, slovenskega jezika in verske svobode. V njem torej ni omenjenih nobenih kulturnih politik niti nikakršnih platform za medsektorsko povezovanje, kaj šele vzpostavljanje pogojev za smotrno porabo javnih financ, to je v pristojnosti službe za proračun in finance, ki deluje znotraj sekretariata ministrstva za kulturo in urada za nadzor proračuna. Kar najbolj bode v oči, je, da se na nov direktorat zaposluje nove, dodatne kadre, na področju verske svobode pa na primer danes deluje le en javni uslužbenec od kar 162. Ekscesno zaposlovanje sicer ministrica opravičuje z načrtom za okrevanje in odpornost, ki ga je potrebno skrbno izvajati, vendar pa to ne more biti opravičilo za kar 20 odstotno povečanje zaposlenih v zadnjem letu. Neverjetno pa je predvsem dejstvo, da vodja sektorja za umetnost, gospod Rok Avbar, na ministrstvu, v katerem naj bi deloval nov direktorat za tako imenovano zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin, dokazano opravlja netransparentno in celo koruptivno dodeljevanje davkoplačevalskega denarja nevladnikom iz sodobne umetnosti. Sedaj navajam uradni zaznamek z dne 18. januarja 2024, ki ga je po pol leta uradnica ministrstva anonimno poslala medijem in navajam: problematično se mi zdi, da je gospod Rok Avbar znova zasebno komuniciral s svojimi prijatelji, ki so prijavitelji, kar pomeni popolnoma koruptivno dejanje, ki se pa ni zgodilo prvič, saj me je že 9. januarja 2024 med selitvijo iz ene v drugo pisarno poklical k sebi in od mene zahteval pojasnilo glede dopolnitev vlog. Očital mi je, da moram paziti pri nevladnikih, da so drugačni ljudje, da je to drugačen DNA in tudi, da moramo paziti, da bo asociacija zadovoljna, zadovoljna le opomba Asociacije društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Skrb vzbujajoče je,

Ministrici za kulturo v naši stranki očitamo protizakonito dodelitev denarne nagrade gospe Svetlani Makarovič. Na to opozarja tudi zadnje revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki je v svoji reviziji zapisalo, navajam: "Ministrstvo do leta 2023, ko je prejelo poziv k izpolnitvi obljube, ni predvidevalo, da bo upnica - torej gre za gospo Makarovič -, naknadno zahtevala izpolnitev te obveznosti in za to v proračunu tudi ni načrtovalo teh sredstev. Pri izplačilu nagrade se je sklicevalo tudi na poziv k izpolnitvi obljube, v katerem je bilo navedeno, da je država na podlagi 207. člena Obligacijskega zakonika dolžna izpolniti dano obljubo, izplačati denarno nagrado. Ministrstvo za kulturo je na podlagi poziva k izpolnitvi obljube nagrado izplačalo, ne da bi pred izplačilom dovolj skrbno preverilo vsa pravna dejstva in okoliščine primera v zvezi s prenehanjem obveznosti iz podeljene nagrade v smislu dane obljube oziroma vpliva na dolžnikovo obveznost izpolnitve. Takrat veljavni Zakon o Prešernovi nagradi kakor tudi sedanji Zakon o Prešernovi nagradi ne predvideva situacij, ko nagrajenec zavrne nagrado. Tudi v določbah, omenjenega zakona kakor tudi v javno finančnih in drugih predpisih ni najti podlage za to, da bi ministrstvo po več kot 20 letih obveznost, ki se ji je nagrajenka odpovedala moralo poravnati. Ravnanje ministrstva za kulturo v zvezi s potrditvijo obveznosti ter izplačilom nagrade v znesku 8346 evrov je v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah, ki določa, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna treba spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti." - konec navedka. Je pa zelo pomenljivo, da je bila ministrica za kulturo prva, ki je z bučnim aplavzom in celo stoječo ovacijo pozdravila pohod gospe Makarovič v spremstvu znanega politkolesarja Jaše Jenulla, ko je 7. februarja lansko leto po koncu uradnega dela Prešernove proslave vdrla na oder in uprizorila že svoj javno vsem poznan ideološki boj v imenu rdeče zvezde. Kmalu za tem ji je ministrstvo izplačalo že omenjeno nagrado v višini 8346 evrov, kar predstavlja dobrih devet neto minimalnih plač. Sporni pritiski so bili prisotni tudi pri izbiranju vodilnih v glavnih kulturnih ustanovah. Tako je jasno, da je bilo nedavno imenovanje gospoda Jureta Novaka za novega generalnega direktorja Cankarjevega doma povsem politična poteza ministrice doktorice Aste Vrečko. Ena najpomembnejših slovenskih kulturnih ustanov bo tako z novim vodstvom podvržena političnemu vtikanju levice pri nadaljnjih kadrovskih potezah in najverjetneje tudi pri samem programskem delu. Zatika se tudi pri gradnji nove Drame. Na Odboru za kulturo smo v naši poslanski skupini predlagali sklep, da Vlada poslancem za današnjo izredno sejo predloži odločbo Urada za nadzor proračuna in mnenje Državnega odvetništva glede izplačila Prešernove nagrade gospe Svetlani Makarovič. Tega sklepa koalicija ni podprla, kar pomeni, da ščiti nezakonitosti tudi na očeh javnosti. V Poslanski skupini SDS podpiramo vsa naša priporočila, ministrici doktorici A Vrečko pa svetujemo, da naj nemudoma zaustavi svoje nezakonite aktivnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Najprej pa se je k besedi prijavila predlagateljica. Izvolite. Hvala za besedo. Torej po teh stališčih in stališču ministrice je treba nekaj stvari povedati. Ministrica je dejala, da nas moti nagrajenka Svetlana Makarovič in da nas moti ona. Nas moti kršenje zakonodaje. Mi se ne ukvarjamo s Svetlano Makarovič, ker ste vi tisti, ki ste naredili nekaj protizakonitega in se ukvarjamo predvsem z vami in s tem, kar pač vi počnete.

in to je bil takrat največji proračun za kulturo v 30 letih te države in je znašal preko 2,2 odstotka celotnega proračuna. Sedaj so številke res višje. V letu 2023 smo imeli 248,5 milijonov, naslednje leto 271 milijonov, ampak to je manj kot 2,2 procenta proračuna. Vi morate vedeti, da je proračun zdaj bistveno višji. Kot je bil takrat In rekordnost proračuna za kulturo se meri v odstotku od celotnega proračuna. Če je to bistveno več sredstev namenjenih se potem pač od tega odštevajo odstotki. In takrat smo dosegli 2,2 odstotka proračuna, kar je bil nek cilj, vemo, da tudi za eno drugo področje bi morali doseči 2,2 procenta, pa jih ne dosegamo, za vojsko. Medtem ko za kulturo smo leta 2020 in 2021 v covid krizi imeli pa res rekordni proračun, ki je znašal 2,2 odstotka od državnega proračuna. Tako da ne se hvaliti s tistim kar, je treba povedati pač številke korektno tako kot je kot je treba. In leta 2020, ministrica je rekla kaj vse sedaj delajo, glejte, vi polovico teh stvari ne bi mogli delati, če ne bi leta 2020 bil po dobrem desetletju objavljen javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo po lokalnih skupnostih. Če ne bi bilo na to v letu 2021 razpis za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture. Vi marsikaj iz tega sedaj seveda delate, normalno, ker je bil za to zagotovljen denar, ker so bili razpisi, ker so bili izbrani projekti ob tem, da vemo, da smo pa zelo, zelo slabi po črpanju evropskih sredstev, zadnji v Evropski uniji, zadnji, smo počrpali od tistega, kar je možno. Pa ne govorim zdaj samo za kulturo, ampak za vse. In o tem bi se morali malo vprašati. Ena Vlada pred vami je izborila visoka sredstva, ki jih ne znate porabiti, za za nobeno stvar, za zdravstvo, za šolstvo, za nobeno področje in tudi ne za kulturo. In vemo, da je bilo v lanskem letu bistveno manj sredstev, tako za knjigo kot za javni sklad. za ljubiteljsko kulturo. Sedaj ste to res popravili, ampak seveda je treba povedati, da ste pred tem to pomembno znižali. zdaj še enkrat, koalicija je neverjetna v svojih stališčih, pravijo, da mi delamo afero, ampak glejte, nobene afere nismo mi naredili, ampak jo je, če se vam to zdi afera, naredilo Računsko sodišče, ki vam je povedalo takole: Ministrstvo za kulturo je na podlagi poziva k izpolnitvi obljube nagrado izplačalo, ne da bi pred izplačilom dovolj skrbno preverilo vsa pravna sredstva in okoliščine primera v zvezi s prenehanjem obveznosti iz podeljene nagrade v smislu dane obljube oziroma vpliva na dolžnikovo obveznost izpolnitve. Takrat veljavni Zakon o Prešernovi nagradi, kakor tudi sedanji Zakon o Prešernovi nagradi ne predvideva situacij, ko nagrajenec zavrne nagrado. Tudi v določbah obligacijskega zakonika, kakor tudi v javno finančnih in drugih predpisih, torej, je povedalo Računsko sodišče, točno kaj kršite, ni najti podlage za to, da bi ministrstvo po več kot 20 letih obveznost, ki se je nagrajenka odpovedala moralo poravnati. Ravnanje ministrstva za kulturo v zvezi s potrditvijo obveznosti ter izplačilom nagrade v znesku 8 tisoč 346 evrov je v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah. Za vse koalicijske poslance, ki ste govorili stališča, izplačilo je v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah. Torej, je kršen zakon, to vam je povedalo Računsko sodišče, ne SDS. In še enako potem Urad za nadzor proračuna, ki vam je prav tako povedal, izdal odločbo, v kateri je zapisal, da je pravica do izplačila Prešernove nagrade Svetlani Makarovič zastarala, da se ji je umetnica pred več kot 20 leti odpovedala, da je bilo izplačilo neupravičeno ter da mora izplačani znesek Ministrstvo za kulturo iz svojih sredstev vrniti v proračun.

In zdaj razne akrobacije Uradu za nadzor proračuna, so ministri sprejeli, da mora ponovno zadevo preučiti in da tega pač ne sprejemajo, razveljavili so njegovo odločbo. Pa kje smo mi? Spet nismo vam to povedali mi v SDS, ampak vam je to povedalo Računsko sodišče in ministrica je dejala, da je nagrado dala na podlagi 207. člena Obligacijskega zakonika, ki veže tistega, ki je dal pač obljubo nagrade, da jo mora izpolniti. Jaz sem vam pa citirala še 2 člena tega Obligacijskega zakonika, peta alineja 26. člena, ki pravi, "Če rok, določen za sprejem, še ni potekel, ponudba preneha veljati, ko k ponudniku prispe izjava o njeni zavrnitvi." Torej, to je prispelo, gospa je zavrnila in to poslala na Ministrstvo za kulturo oziroma na Prešernov sklad, na Upravni odbor Prešernovega sklada in 346. člen pa pravi, Obligacijskega zakonika: "Terjatve zastarajo v petih letih." Torej, če bi rekli, mi moramo to terjatev izplačati, "Terjatve zastarajo v petih letih, če ni z zakonom določeno za zastaranje drugačen rok." Torej zelo jasno, dva urada in KPK, ni zadeve zaključil, KPK je predal policiji, izrekel se je kot nepristojen za to, čeprav bi morali obravnavati veliko stvari, to pa je delo KPK. Obravnavati bi najprej morali, da je ministrica povozila mnenje Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki edini lahko reče, kaj se bo naredilo in komu se bo nagrada dala. Vi se sklicujete na 12. člen Zakona o Prešernovi nagradi, ki eksplicitno določa, da Ministrstvo za kulturo opravlja samo administrativne zadeve Prešernov sklad, Upravni odbor Prešernovega sklada je pa tisti, ki pove, kdo bo dobil nagrado, in ki pove, koliko denarja koliko denarja iz proračuna je treba za to nameniti in on edini razpolaga s tem denarjem. Ne more ministrstvo s tem razpolagati in tukaj ste, ministrica, prekoračili pooblastila, ki jih imate in to bi pa moral obravnavati KPK, ampak se je seveda s to izločitvijo, pač, predajanjem na policijo temu izognil, ampak bomo tudi to vprašali, zakaj niso tega obravnavali ali pa bodo morali odgovoriti, zakaj tukaj mižijo na obe očesi, kajti kršil se je Zakon o Prešernovi nagradi in o tem, kakšne pristojnosti ima Upravni odbor Prešernovega sklada in kakšne pristojnosti ima ministrica. Ker namreč sedanji direktor, torej takratni direktor, gospod Jožef Muhovič je bil tudi na naši seji in nam je lepo povedal, kako, pa tudi že, mislim, da je bil že tudi na seji Komisije za nadzor javnih financ, je povedal, da je to šlo mimo njihovega upravnega odbora, ker o tem ni razpravljal, o tem ni sprejel nobenega sklepa, vas je sicer vprašal ali se to lahko podeli ali ne, pa ste mu odgovarjali, ker so pač tudi sami smatrali, da pravnega, torej pravne podlage za to ni in potem, ker oni pač niso tega sprejeli, ste vi kar mimo njih si prevzeli nalogo oziroma vzeli, da vi smete to izplačati oziroma zagotoviti denar. Celo, se pravi, prerazporejali denarna sredstva, ki jih ne bi smeli, kajti o denarju, ki je namenjen Prešernovim nagradam, lahko odloča samo Upravni odbor Prešernovega sklada, in to jasno piše v Zakonu o Prešernovi nagradi, je pisalo v prejšnjem in potem, ko ste ga novelirali. In tukaj je ministrica kršila več, več

in na tej isti podlagi vam je to povedal tudi Urad za nadzor proračuna, kršili ste Zakon o javnih financah in zato je treba to zadevo vrniti. Računsko sodišče pa res ni reklo, da je to treba izterjati nazaj, zaradi tega, ker

Zato je Računsko sodišče zapisalo oziroma ni napisalo, da je treba ta denar, da ga mora ta oseba, ki ga je dobila, vrniti. Je pa napisal Urad za izvrševanje proračuna, da ga mora ministrstvo vrniti v proračun. In zdaj z ne vem kakšnimi akrobacijami boste potem to spet naredili oziroma na kakšen način boste lomili roke predstavnikom Urada za nadzor proračuna, da bo svojo odločbo, ki jo je izdal junija letos, spremenil. Torej, ne samo, da se na Ministrstvu za kulturo izvaja mobing, ampak zdaj mobingirate že Urad za nadzor proračuna, ki naj spremeni svojo odločitev, do katere je prišel v skladu s kršitvijo Zakona o javnih financah. Najbrž se niso zmotili, pa bodo zdaj lahko drugače odločili, ampak so na podlagi vseh predpisov, vseh zakonov, ki veljajo odločili tako kot so odločili. Skratka, organi te države so jasno povedali, da je ministrica, doktorica Asta Vrečko, kršila Zakon o javnih financah in ne vem kaj je tukaj še treba dodajati in debatirati. In še dve zadevi. Gospa ministrica. Uradni zaznamek o katerem kolikor nič ne veste, kljub temu, da je bil že pred dvemi meseci objavljen v časopisih. Bi vas prosila še za odgovor, kaj se je zgodilo potem s tem razpisom, pri katerem je Urška Centa zahtevala, da se ji dovoli, da dopolni nepopolno vlogo po roku. Ali jo je dopolnila ali je ni. Kaj je bilo potem s tem razpisom? Je bil razveljavljen, so bili vsi ostali prijavitelji imeli tudi možnost, da po roku popravljajo svoje prijave. In enako, kaj je z vplivanjem Gala Furlana, ki je prav tako zahteval in se skliceval pri tem na Roka Avberja da, ali ste preverili te grožnje in ali je dobil sredstva iz tega razpisa, glede na to, da je zamudil rok in da pač po pravilih, ki veljajo, tega ne bi smel dobiti. Tako da bi vas lepo prosila, da mi da mi odgovorite tudi na to dvoje, kaj se je s tem zgodilo. Je pa še nekaj takih primerov recimo, ko bi morali zaradi neformalnega izpolnjevanja razpisov, to o čemer smo govorili bi moralo kar 129 od 240 prijavljenih na razpis bi morali izločiti zato, ker niso izpolnjevali pogojev, ker ste tak razpis naredili ob seveda spet izvajanju vaših kolegov iz Levice, ki so prišli na ministrstvo in zdaj tam vse počez harajo, če uporabim en tak izraz, ki ga sicer ne maram.

Jaz imam samo eno kratko postopkovno, glejte, gospa predsedujoča, glejte kadar jaz slišim nekatere besede v tem Državnem zboru, ki jih izrekajo, da nekateri poslanci ne zavedajo, se pa njegove teže, bi prosil, da se takega poslanca nekako tudi opomni. Recimo mobing je kaznivo dejanje, in če je neko kaznivo dejanje, se pravi, bi morala biti tudi neka pravnomočna obsodba. Ne more zdaj kar nekdo čez klopi ministrici jo obsojati, da izvaja mobing, če me razumete, pač, to je obsodba, ker to je kaznivo dejanje. Tako da prosim,

z načeli spoštljivosti in mislim, da če nekdo nekomu reče, da naj bi izvajal mobing, to še ni kaznivo dejanje, kaznivo dejanje se mora dokazati. Neke meje pa le so, no. Zdaj če nas bo vsaka beseda užalila, pa sploh ne bo možna več razprava v tem Državnem zboru. In jaz vem, da je vsak izmed nas vseeno sposoben se odzvati na različne očitke, besede pa ne smejo biti žaljive, ne smejo biti na nekem osebnem nivoju, če mene vprašate. Tako da, jaz mislim, da res se trudim nadzorovati to debato in mislim, da do tega trenutka še ni nobene potrebe, da se kogarkoli ne opomni, ne opozori.

Zdaj sam osebno takšnega občutka nimam. Prepričan sem pa, da je teh ljudi poslancev mnogo, ki tako mislijo. Pred več kot enim letom smo sklicali Komisijo za nadzor javnih financ glede izplačila Prešernove nagrade Svetlane Makarovič in sprejeli takrat tudi štiri zavezujoče sklepe. Med drugim tudi to, da Računsko sodišče opravi revizijo, da zadevo preišče proračunska inšpekcija in da pa Komisija za preprečevanje korupcije uvede tudi postopek. Danes Računsko sodišče ugotavlja, da je bila nagrada Svetlane Makarovič izplačana v nasprotju z zakonom, z Zakonom o javnih financah. Jaz vem, da vi to veste, spoštovana ministrica. Naj vas pa spomnim samo na to, da je Svetlana Makarovič leta 2000, ko bi morala prejeti Prešernovo nagrado, sama takrat izjavila: gospod predsednik upravnega odbora te institucije, nagrado seveda v celoti zavračam in se na nek način takrat odpovedala tej nagradi. Pri nas v Savinjski dolini bi rekli, kar si rekel, si rekel, in to bi morali tudi držati. Ne glede na to pa je Ministrstvo za kulturo lansko leto pazi po 23 letih, po 23 letih nakazalo denarno nagrado Svetlane Makarovič v višini 8346 evrov. To, kar ugotavlja v naši državi je, da denar je za tiste prave izbrance, ni ga pa recimo za poplavljence. Je za elito Levice, ga pa recimo za poplavljence pa za ranljive skupine naših državljanov. Konec koncev ga tudi za stanovanja ni pa še za marsikaj drugega. Dajmo se vprašati na tem mestu kaj bi se zgodilo, če bi nek povprečen državljan države Republike Slovenije dolgoval 8346 evrov. Jaz mislim, da bi FURS izterjal to v parih dneh takoj. Tukaj pa vidimo, da se ni zgodilo nič, zaradi tega, ker imamo pač v naši državi neke privilegirance in ti izhajajo iz stranke Levice. Imamo črno na belem, da je ministrica nezakonito nakazala denar Svetlane Makarovič in očitno se v tej državi ne bo zgodilo nič. Zgodilo pa se je, da jo je ministrica za kulturo s tem, ko je bila vabljena na Komisijo za nadzor javnih financ in kjer bi lahko tudi argumentirano nastopila, ovrgla vse očitke, da jo je s te seje seveda tudi popihala, ker ni hotela odgovarjati na vprašanja Računskega sodišča. Jaz mislim, da jo je to najbolj bolelo, ker je bilo tam črno na belem in se je na lep način, bom rekel, izognila in je popihala iz seje Komisije za nadzor javnih financ. Tukaj boste že nahranili svoje koalicijske poslance, opozicijskih poslancev tako ne boste prepričali, ampak tam ste imeli opravka z Računskim sodiščem in vi ste jo veselo popihali iz Komisije za nadzor javnih financ, sami veste zakaj. Jaz sem trdno prepričan, če bi vi imeli prav, bi prišli na Komisijo za nadzor javnih financ in tam argumentirano razpravljali in ovrgli vse očitke, pa tega niste naredili. Lažje je bilo s te seje, lažje lagano sportski tudi oditi. Litostrojska 56. Prav tako smo letos maja sklicali Komisijo za nadzor javnih financ glede Litostrojske, za katero sam osebno menim, da je to druga Litijska. Zakaj tako menim? Vrednost po Gursu je dva milijona pa pol. Če zdaj greste v to novo aplikacijo pogledati koliko je vrednost te nepremičnine, mislim, da znese 2 milijona 300, pa recimo, da je dva milijona pa pol. In v treh letih bo ta najemodajalec prejel 2,8 milijona, se pravi, prejel bo več kakor je ta nepremičnina tudi vredna in to v treh letih. Vrhunsko menedžeriranje stranke Levica. če dam en primer. Za stanovanje, recimo, ki je vredno 300000 evrov, najemnik plačuje nekje 800 evrov najemnine in to znese 9600 evrov najemnine na leto. Iz naslova najemnin se bo tako stanovanje recimo pokrilo v 31 letih. Levica vas bo prepričevala in bo rekla, to je oderuško, to je oderuško. V primeru Drame pa se bo vrednost objekta iz naslova najemnin pokrila v samo treh letih. Če potegnemo vzporednico. To je podobno, kot bi za 300000 evrov vredno stanovanje nekdo plačeval 8300 evrov najemnine. Za Levico je 800 evrov na mesec oderuško, 71000 evrov na mesec pa je neprofitno. To vas bodo danes celo

Cenitve najema? Koliko je bilo tistih krogov pogajanj, ko ste se vi pogajali za tako velik objekt, za tako veliko kvadraturo, da ste iztržili še nižjo najemnino. Koliko ste napora v to vložili? Ste imeli sploh interes. To so recimo taka vprašanja, ki ne zanimajo samo mene, verjetno zanimajo tudi naše državljane. Smo pa že prej slišali iz stališč poslanskih skupin pa tudi s strani predlagateljice, da se na ministrstvu zelo veliko zaposluje od začetka vašega mandata, od 1.6. 2022 pa do 8. avgusta letos, recimo, ste zaposlili 56 javnih uslužbencev. Jaz sem prepričan, da so to večinoma vsi s strankarsko izkaznico stranke Levice, če pa ne, so pa vsaj simpatizerji. Težava pa nastane, ko nek izkušen strokoven kader, za katerega smo slišali, da tudi odhaja iz Ministrstva za kulturo, nadomestijo strankarsko pripadni ljudje. Tukaj pa nastane potem zelo velika težava. Celo v medijih beremo, da je zdaj na ministrstvu zelo en velik Teksas, kar smo tudi prej slišali s strani predlagateljice, da iz ožjega kroga ministrice nezakonito se posega v odločbe ministrstva, predvsem zaradi tega komu boste vi dali ali pa talili vaš denar na Ministrstvu za kulturo. Neposredno poseganje v konkretne odločbe ministrstva za kulturo o tem, kako in koga naj se na ministrstvu dodatno zaposluje baje obstajajo tudi ljudje z imeni in priimki, ki te stvari turajo v vašem imenu, spoštovana ministrica. In kdo naj dobi kakšen status ali denar, finančna sredstva za posamezne projekte je seveda v nasprotju s predpisi in pa posledično je to nezakonito. Mogoče to vrhunsko menedžeriranje po vzoru te vlade. In za piko na i, to pa je bilo včeraj v medijih preiskovalno. Pika si. Kako si je elita Levice med dopusti nakazovala dodatke za nadpovprečno obremenjenost. Kaj ste bili na plaži dodatno obremenjeni? Ne razumem. Preiskovalno.si, pojdite gor, poglejte si kakšne dodatke si elita Levice izplačuje. Teh dodatkov je bilo samo na enem ministrstvu 35 tisoč in to v zadnjem letu. Zdaj me pa zanima, ali se Levica tako bori za malega človeka, da si izplačujete dodatke in to v času dopusta? Koliko teh dodatkov ste si, recimo, izplačali na Ministrstvu za kulturo bo recimo tudi moje vprašanje, če lahko na njega odgovorite. Drugače pa, ker sem poslušal tudi stališča poslanskih skupin koalicije in pa tudi same ministrice, jaz sploh ne vem zakaj smo danes tukaj, saj ministrica za kulturo sploh ni nič kriva, saj tudi Robert Golob ni nič kriv. Samo majčkeno je zaskrbljen zaradi tega, ker podjetje ker podjetje Mahle bo odpuščalo svoje delavce.

pravim, da ne vem zakaj smo tukaj, ker ministrica pravi, da ni nič kriva, da je vse v najlepšem redu. Seveda, saj tudi kolesarji ne kolesarijo, očitno vse štima za kolesarje, ne pa za naše ostale državljane. In ko vidim, da se tam v Levici nekaj vžigate in ker za mano tudi vem, da bo poslanka Levice razpravljala, pa mogoče še eno dodatno vprašanje, na katerega, če bi lahko dobil odgovor. Žena poslanca, vodja Poslanske skupine Levica tudi prejema neke dodatke v času počitnic in tako naprej. Ti dodatki so se baje še zdaj povečali, pa mogoče to odgovorite, ker bi tudi naše državljane to tudi zanimalo. Hvala lepa. Hvala lepa. Vse na predlog opozicije. Tako, to je prva stvar. Druga stvar, ker jaz vem, da ste vi borec za slovenski jezik, bi vas opozorila, da lagano sporski seveda ni slovenski jezik. Sedaj pa nadaljujemo z razpravo. Besedo ima kolegica Nataša Sukič. Izvolite. **NATAŠA Tudi jaz se sprašujem, zakaj smo danes tukaj, kolega Reberšek. Končno ste vprašali nekaj res tehtnega, tako da vso spoštovanje za to vprašanje. To je pa pač tako, ukvarjamo se z lovom na Svetlano, Svetlano Makarovič, ki pač ima rada rdečo zvezdo. Rdeča zvezda je pa za vas tako, da bi hudemu pokazal krščanski križ. Tako je, če pokažeš SDS rdečo zvezdo, pol pa pač imaš lov na Svetlano, če malo malo karikiram. Bom kar citirala za uvod Vinka Möderndorferja, ki pravi: Živimo v deželi, kjer neki politik, predsednik, vrne najvišje odlikovanje države

Ko pa je največja slovenska pesnica zavrnila Prešernovo nagrado, kjer je ni hotela sprejeti skupaj z moralno in etično vprašljivim umetnikom, je v slovenceljskem narodu njeno resnicoljubno dejanje povzročilo silovito pohujšanje." Konec navedka. In da vam, spoštovani sklicatelji in predlagatelji, osvežim spomin. Skočimo v leto 1993, ko so, namreč, Igor Bavčar, France Bučar, Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel vrnili odlikovanja zlati častni znak svobode, ki so jih torej z odprtim pismom simbolno zavrnili 21. junija leta 1993 in za nameček to listino in odlikovanja zapakirali v plastično vrečko Bata. Tako. In potem je predsednik Pahor 30 let pozneje z vsemi častmi ta odlikovanja podelil. Ali je to sporno? Pač jih je podelil. Oni so ta odlikovanja dobili, v danem trenutku so jih zavrnili, potem so jih pa spet sprejeli. Okoliščine se spreminjajo, dragi moji. Edina stalnica v našem življenju je sprememba in okoliščine se pač spreminjajo. Ko je Svetlana Makarovič, ko je prišlo do uradnega razkritja početja patra Rupnika, ki je pač, vemo, spolno izkoriščal nune, je pač Svetlana Makarovič se odločila, da pa bo zdaj svojo nagrado pobrala. Ta denar, ki je bil namenjen, spoštovani, je bil v obtoku torej ta denar ni kar izpuhtel, krožil je v sistemu, in ko je dobila nagrado, ni dobila nagrade z obrestmi, ampak je dobila v vrednosti kot bi jo dobila takrat. Pomeni, da je nominalno dobila zaradi inflacije skozi ta desetletja bistveno manj denarja, kot bi ga dobila, če bi nagrado takoj sprejela. To je ena stvar. Da smo pa si na jasnem, kje je pravna podlaga, povedali smo to že na odboru. Sklep o tem, da je prejemnica nagrade, nikoli ni bil ne preklican, ne spremenjen. Sklep je upravni akt. Upravni akt ne zastara in to je vse, kar morate vedeti. Upravni akt ne zastara. To po obligacijskem zakonu je res, ni naša dolžnost nekaj dati, ni pa prepovedano upoštevati tistega, kar ne zastara in ta sklep nikdar ni bil spremenjen in nikdar ni zastaral. In pravilna odločitev ministrice je, da je spoštovani umetnici Svetlani Makarovič, ki je ena naših največjih umetnic v zgodovini, to nagrado dejansko v celoti podelila. Tako, da jaz res ne vem kje je vaš problem. Govorite, da je ministrica, še naprej, Računsko sodišče, kar smejte se, predlagateljica, žal mi je, smejte se sami sebi, ker take res čudaške seje sklicujete. Dejstvo je, da Računsko sodišče nikoli, nikoli ni reklo drugega, kot da Obligacijski zakonik ne predvideva, da nekaj moraš narediti, samo to je ugotovilo. Ni naložilo nobenih popravljalnih ukrepov, nobenega odzivnega poročila in v poglavju 4,2 Ministrstvo za kulturo ni navedeno kot kršiteljica. Torej, kaj bi vi radi? Ampak, kar pa nas pa lahko skrbi pa je, da se vi sklicujete na vsebino odločbe Urada za nadzor proračuna, ki je bila v celoti odpravljena, kar pomeni, da je v bistvu nikdar ni bilo, ker, če je nekaj odpravljeno, tega ni in mene zanima, kje ste vi dobili to, kje ste to dobili? Ste dali za to kakšno uradno prošnjo? In kako se lahko sklicujete na nekaj, kar je bilo torej zavrženo, česar v resnici ni? Kako se vi lahko sploh na to sklicujete in citirate? Res. Ali ste dali uradno prošnjo in kako ste dobili nekaj, kar je bilo zavrnjeno na Vladi odpravljeno? To je pa resno vprašanje. ne vem, imate pač svoje probleme, pozivate ministrico k odstopu, ker bojda je ne vem kaj vse, počne, in to tisti,

ki ni ničesar protizakonitega naredila in ni ničesar, kar bi zagrešila, takega, ker si vi na podlagi vaših izmišljotin pa res ne bo menda odstopala, a njo bi pa kar odstopili. Mislim, vi res niste resni. Kar se tiče drame, bom zelo kratka. Sprašujem, ali naj bi ljudje ansambel delal v Drami, ki se bo vsak čas podrla, ima statične probleme s statiko, kot smo slišali, z zalivanjem vode. Ali bi torej ansambel izpostavili smrtni nevarnosti? Ali bi morda odpustili ljudi ali pustili, da čakajo na prenovo Drame doma in prejemajo plačo iz proračuna, to pa bi bila torej smotrna poraba proračunskih sredstev. Ne bom dalje več, ker je to že smešno, kako res. Edino nadomestno lokacijo, ki je bila sploh mogoča dajati pod vprašajem, ki je izjemno racionalen strošek glede na vse, kar je bilo treba tam pripraviti, kar se tiče tako imenovanega trpinčenja ali mobinga. Tukaj nihče ni bil, nihče ni bil torej obtožen za mobing. To, da podaš prijavo še ni obtožba. Obtožba je bila, pritožba je bila zavrnjena na ustrezni ravni, se pravi na tem, nekem komisiji za pritožbe iz delovnih razmerij pri Vladi Republike Slovenije. Torej tega ni bilo. O čem vi tukaj govorite? O trič trač zadevah. In kot sem rekla že na odboru, kot v romanu Heinrich Bull Izgubljena čast Kataharine Blum, v petih dneh bi vi uničili s pomočjo vaših rumenih medijev in vaših rumenih žurnalistov in vaših rumenih sej bi radi uničili in diskreditirali določene ljudi. Danes celo nekatere ljudi tukaj z imeni navajate. To je napad na integriteto posameznika, neupravičen, neosnovan in v civilni tožbi, jaz upam, da vas bo ta človek tožil, jo boste gladko izgubili. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima predlagateljica izvolite. **ALENKA JERAJ (PS SDS):** Ja, hvala za besedo. Zdaj, najprej bi prosila, predsedujoča, da mogoče pozovete, da pridejo na sejo predstavniki finančnega ministrstva in nam razložijo, kako to denar od leta 1999 kroži po proračunih ali ne vem kje kroži,

Smo predlagali, da pride tudi minister Boštjančič, pa ga ni bilo že na odboru, niti ga ni danes. Torej nismo mi krivi, da finance ne želijo sodelovati pri tem pri tem in pojasniti, kaj je bilo torej bi prosila, da mi razložite, kako to kroži zdaj 24 let nekje in zdaj je kar padlo ven direkt Svetlani Makarovič v žep. Druga stvar, mobing. Po naših podatkih in po podatkih, ki so bili objavljeni v javnih glasilih, ki imajo status medijev v tej državi, ki ga podeljuje Ministrstvo za kulturo, so zapisali, da je ministrica zavrnila obtožbe o mobingu. Kolikor jaz vem in po zakonu moraš ti ustanoviti komisijo, ki se primer prouči, ki se pogovori z vsemi deležniki in tako naprej in potem naredi nek zaključek, nek zapisnik mora obstajati ali karkoli. Nič od tega nismo dobili, nič od tega ne vemo ali je in kako je. Podatek, ki ga imamo mi je, da je ministrica sama ugotovila, da mobinga ni in zadevo zaključila. In zdaj še naslednja stvar, ki jo je povedala kolegica Sukičeva. Ja, odločba Urada za nadzor proračuna je bila zavržena, ampak kako je bila zavržena. Tako da so ministri o tem glasovali. Torej, Urad za nadzor proračuna je napisal odločbo, v kateri je zapisal, da je bilo izplačilo neupravičeno in da mora izplačan znesek ministrstvo za kulturo iz svojih sredstev vrniti v proračun. Ministrica za kulturo se je na to odločbo pritožila in to pritožbo so potem obravnavali na seji Vlade in na seji vlade, so sklenili njeni prijatelji ministri,

to se sploh ne bi izvedelo, če seveda ne bi nenavadno sporočilo medijem poslala vlada sama. In so zapisali, da so na dopisni seji izdali odločbo o upravni zadevi v zvezi z izplačilom Prešernove nagrade za leto 2000 in še, da je ob upoštevanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja podatek o predmetnem upravnem postopku varovan. Novinarji so, potem zahtevali te dokumente zakaj je to varovano? Tudi mi smo to zahtevali, zato da ne bomo citirali Dela. Gospa Sukičeva me je vprašala, od kje nam to, ja iz Dela, ker najbrž ni glih iz orbite SDS medijev ali kaj vi govorite. Ima zelo malo z nami, nič. In In seveda, da so ministri potem to na seji Vlade sprejeli in pokrili ministrico, ker ne vejo kdaj jutri bodo mogoče oni rabili kakšno pokritje za kakšno zadevo. In zdaj govoriti, da je bila zavržena ta odločba. Ja, super. Mislim, zavrgel pa kdo? Ministrica, s svojimi kolegi. Dajte no biti resni! In tudi to bi nas zanimalo, kakšno je bilo glasovanje na Vladi, kako so se ministri o tem odločili? Ker kot rečeno, spet Delo časopis nekdaj ne vem kakšnega že ljudstva, delo komunistične partije, delovnega ljudstva, pardon, iz prejšnjega sistema, ki se nadaljuje v današnji sistem pravi, da nekateri ministri sploh niso vedeli, o čem glasujejo. Saj je res zelo komplicirano. Saj sem vam prebrala. Vlada je izdala - to je bila točka dnevnega reda predlog odločbe o odpravi odločbe Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna in ugoditvi pritožbe Ministrstvu za kulturo ter vrnitvi zadeve v ponovno odločanje. Predlagatelj, minister za finance. Torej, minister za finance, politik je povozil stališče svojega Urada za nadzor proračuna, kjer naj bi v principu bili strokovnjaki, strokovni ljudje. 25. 9. 2024 se je to dogajalo, prejšnji teden. Potem nas pa sprašujete, zakaj smo tu in zakaj smo zahtevali sejo? Zahtevali smo seje, zaradi Računskega sodišča, zahtevali smo seje zaradi zdaj te zadeve. Zraven je o tem se opredelil, opredelilo tudi Državno odvetništvo, ki je tudi potrdilo temu, da o tem izplačilu ni mogoče govoriti o zastaranju, saj je pravica z odpovedjo nagradi ugasnila in torej ta pravica do izplačila nagrade ne obstaja. Ampak tudi to je zaupno in tudi tega ne moremo poslanci dobiti. Samo to smo želeli, da te stvari dobimo. Pa prej sem postavila nekaj vprašanj in bi prosila, da mi ministrica odgovori v zvezi s tistimi pritiski, uradnim zaznamkom in kako so ti ljudje potem denar dobili? In še enkrat, nismo se to mi spomnili, nismo mi naredili nobenega cirkusa, pač pa je o tem, da nagrado Svetlane Makarovič ne bi smela biti izplačana, povedalo Računsko sodišče, Urad za nadzor proračuna in Državno odvetništvo. Hvala. Preden nadaljujemo, samo v interesu javnosti je seveda vedeti, da na odboru pristojnem je bila prisotna državna sekretarka z Ministrstva za finance.

opozorite. Ker kolegica Jerajeva res ne ve o čem govori, ona pravi, da so zavrgli ne tisto stvar. Niso jo zavrgli, odpravili so jo in to ima popolnoma drugačne pravne posledice. Tukaj se točno vidi, da se ne ve sploh, o čem se govori, kar mene najbolj moti. Ampak samo toliko, dajmo to, ker državljani pa to poslušajo in si mislijo, da govori prav. Ne, ne, ne. Odpravljena je bila odločba in to ima čisto druge posledice kot zavrženje popolnoma druge. Hvala lepa.

državnih financ, ni izpuhtel. Ta denar ni izpuhtel, torej je ostal znotraj javno javnih financ v te države in je pač krožil v sistemu. Ni izginil, 15.50** (nadaljevanje) Makarovič dobila bistveno manj, ker je v teh desetletjih toliko in toliko inflacije požrla. Tega pa ni dobila nadomeščenega. Dobila je samo preračunano, kot bi dobila tisti dan, če bi to izplačilo prejela. In to je vse kar je treba vedeti. In nehajte lagati, da je Računsko sodišče reklo, da ne bi smelo biti izplačano. Reklo je, da ni obligacije, da bi moralo biti. To je velika razlika. Ni obligacije, lahko pa je, za to pa ni bilo nobenih popravljalnih ukrepov zahtevanih, nobenega odzivnega poročila in nobenih nepravilnosti

Predsedujoča, jaz vas prosim, da začnete voditi to sejo tako, kot vam veleva poslovnik. Dopustili ste postopkovno predsednici Državnega zbora, to ni bilo postopkovno, niste je na to opozorili. Dopustili ste, da je zlorabljala ponovno Poslovnik. Čuti se neka nestrpnost predvsem pri Levici pa pri posameznih bolj levičarsko nastrojenih poslancih Svobode pri tej razpravi, ne vem zakaj. Danes je ta razprava namenjena, da ministrica odgovori na zelo resne očitke o tem, da je izplačala nekaj in to v višini preko 8 tisoč evrov, česar ne bi smela izplačati, ker se je umetnica temu odpovedala in je to ugotovil Urad za nadzor proračuna. In če so ministri politično to ugotovitev urada, strokovnega telesa, povozili je to dodatna teža za ministrico in za celotno vlado o tej nepravilnosti. danes je namen opozicije bil ta, da pojasni zakaj je to storila in ali bo ta denar iz svojega žepa vrnila v proračun. In vas prosim vodite to sejo v skladu s Poslovnikom. Ker to, čemur smo priča v zadnji uri, ne pelje k ničemur. In naj ministrica končno že odgovori na vse te očitke in pove,

Trudim se jo voditi v skladu s Poslovnikom in lahko zatrdim, da jo vodim v skladu s Poslovnikom. V skladu s Poslovnikom tudi vas opozarjam, da ne bodite žaljivi do vaših kolegic in kolegov poslancev. Bili ste žaljivi v tem postopkovnem in če želite dosledno uporabo Poslovnika, vam tudi povem, da ste zlorabili vi vaš postopkovni predlog zato, ker niste govorili o rabi poslovnika, temveč ste to zlorabili za razpravo. In sedaj gremo naprej. Besedo ima kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Pred tem predlagateljica, se opravičujem. Vidim, da so se malo strasti razvnele. Najprej, gospa predsednica Državnega zbora, mi smo predlagali, da dobimo dokumente zato, da bomo lahko pravilno navajali kaj se je zgodilo ali se ni zgodilo. Namreč, iz članka v Delu v enem stavku piše: njegovo odločbo je Vlada zavrnila. Potem piše v naslednjem, da je bila zavržena, in to je izjavila tudi gospa Sukič in jaz sem samo njo citirala, da je bila zavržena. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ker tega ni, ker je vse zaupno, a ne? Jaz sem vam samo prebrala, kaj je bilo na seji Vlade, kako se glasi točka dnevnega reda, vam jo lahko še enkrat preberem: Predlog odločbe o odpravi odločbe Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna in ugoditvi pritožbe Ministrstva za kulturo ter vrnitvi zadeve v ponovno odločanje... No, v redu, je bila odpravljena. Jaz sem citirala gospo Sukičevo, ki je rekla, da je bila zavržena. Vam pravim, gospa ima mogoče kakšen dokument, ki ga mi nimamo. Mi smo to zahtevali in predlagali na Odboru za kulturo, vi to skrivate in ste zavrnili sklep, da lahko te dokumente dobimo. Vi ste glasovali proti temu, da lahko zadevo dobimo. Enkrat je bilo pa rečeno s strani gospe Sukič, da je izničila to odločbo. Torej, ne vem kaj se je zgodilo in zato smo mi predlagali, da dobimo to, kar je napisal Urad za nadzor proračuna, torej njihovo odločbo, to kar je Vlada sprejela in kdo je to na Vladi sprejel, kdo je glasoval in kaj je zapisalo državno odvetništvo. Mi vsega tega ne vemo. Vemo pa to, kar je reklo Računsko sodišče in bom še enkrat prebrala:

ki določa, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna treba spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Naslednje dejstvo;

KH. KH. Podgana umira na podstrešju. Strihnin. O moji mladi dnevi, kakor tiho sonce na podstrešju. Raz streho čutim dehtenje lip. Crk, crk, crk, crk, crkni, Človek, Človek, Človek. Ob 8. uri je predavanje o človečanskih idealih. Listi prinašajo slike bolgarskih obešencev. Ljudje — ? Čitajo in se boje Boga. Bog pa je na razpoloženju." Še dobro, da Srečko Kosovel kljub svoji prezgodnji smrti danes nikakor ne bi več mogel biti med nami. Ker imajo konservativni politiki težave z razumevanjem umetniškega izraza, bi najbrž prepovedali njegovo pesniško zbirko Integrali, ker bi se Anja Bah Žibert počutila ogroženo. "Crk, crk, crk, crk, crkni, človek. Podgana umira na podstrešju." Zveni znano? Če bi Kosovel protestiral proti desnim represivnim vladam, bi ga najbrž zmerjali s kulturnim marksistom, ker je namreč študiral na filozofski fakulteti. In če bi protestiral proti desni represivni vladi, bi bil to dokaz, da je bil podkupljen s strani levičarjev. Pri polemiziranju glede izplačila nagrade Prešernovi nagrajenki Makarovič že zdavnaj ne gre za to, ali bi bilo to izplačilo zakonito ali ne. Gre zgolj in samo za zlorabo parlamenta, da določeni politiki obračunajo s kulturniki, katere, katere umetnosti ne razumejo. Spoštovana opozicija, z vašim izvajanjem na seji Odbora za kulturo ste jasno pokazali, da imate težave z razumevanjem umetnosti kot družbene kritike. Veste, če bi šli recimo v kakšen muzej moderne umetnosti in bi tam našli razstavljeno WC školjko z naslovom Fontana, bi morali vseeno poiskati uradno stranišče. Razstavljena WC školjka namreč najbrž ne bi bila povezana s kanalizacijo. Tako tudi pesmi, ki jih radi prebirate v parlamentu, ne pozivajo k dejanskemu umoru, ampak želijo pač avtorji z ostrejšim izrazom zgolj opozoriti na nizek nivo delovanja neke stranke. Zato imam kot predsednica Odbora za kulturo en predlog, in sicer, da za vse člane odbora organiziramo en abonma, recimo v Drami. Na ta način bi lahko vsi člani na lastne oči videli, kaj pomeni najeti nadomestne prostore Drame, o kakšnih velikih prostorih in specifični opremi se pogovarjamo in morda bi lahko kar tam, na licu mesta, izvedli še cenitev prostorov. Po ogledu vsake predstave bi seveda organizirali tudi pogovor o videnem, da se počasi naučimo interpretirati umetnost, razbrati simboliko besed in razbrati tudi obravnavane družbene teme. Draga opozicija, umetnost ni leva ali desna. Le vse prepogosto se zgodi, da prihajate v konflikt s kulturniki, ker so ti v vlogi družbenih kritikov, praviloma na strani ljudstva, ne pa na strani privatizacije, ki jo zastopate. Za konec še nekaj o mobingu. Sramota, da ste se z namenom diskreditacije te Vlade in ministrice spustili tako nizko, da se skrivate za čenčami iz vaših desničarskih trobil, da v imenu obtožb, ki prihajajo s strani članov vaših strank na Ministrstvu za kulturo, krnite ugled posameznih uslužbencev, uradnikov,

Hvala lepa za besedo. Jaz ne bom govorila danes o kulturi, čeprav mi je kultura všeč, tudi ne bom recitirala pesmi, ker bi potem morali poslušati Zupančičevo Dumo, ampak bom govorila o postopku, o katerem danes govorimo, vsaj tako jaz to razumem, kot dolgoletna uradnica. O postopku, ki tako Računsko sodišče ni bil v skladu z zakonodajo oziroma bom poskušala se spomniti, vi boste pa lahko tudi preverili kaj je rekla predstavnica Računskega sodišča na seji KNJF, da niso mogli najti ne v obligacijskem zakonu, ne v predpisih finančnih, torej v Zakonu o izvrševanju proračuna, pa še kje drugje, kjer je govorila o množini, niso našli pravne podlage za izplačilo te nagrade. Torej, če za nekaj ni pravne podlage, jaz razumem, da je to v nasprotju z zakonom. Morda to še ni najhujše. Zame je hujše to, da si politiki upamo. Licitirati z ugotovitvami nadzornih organov, tu mislim na računsko sodišče, tudi na KPK in tudi na Urad za nadzor proračuna, za katerega vsi vemo, da je organ v sestavi Ministrstva za finance in da je druga stopnja tovrstno ministrstvo, ki lahko seveda če ima za to strokovne razloge, njihovo odločbo odpravi, lahko pa tudi verjetno to naredi vlada, ki pa ni več strokoven, ampak je političen organ. V tem primeru sem razumela, da je to naredila vlada. Rada bi spomnila, da je se to zgodilo leta 1999 in da je takrat, tako sem jaz razumela, obstajal sklep, ki je upravni akt, ki se je nanašal na izplačilo Prešernove nagrade za to leto. Jaz ne oporekam, da je gospa Makarovič za vse življenje Prešernova nagrajenka. Je pa dejstvo, da se je takrat Prešernovi nagradi odpovedala. Dvomim, da lahko kakšen upravni akt velja za nedoločen čas. Ali si predstavljate, kako bi akt, ki se mu reče sklep o plačilu globe, veljal za nedoločen čas ali pa še hujše, če bi si navaden smrtnik dovolil, da bi po 20 letih se odločil, da bo ta akt izpodbijal, čeprav je že minilo 20 let in temu bi se potem reklo nepravno stanje. In samo na to bi rada opozorila. Prvič, gospa je Prešernova nagrajenka. Iz njej znanih razlogov, ki jih je tudi javno povedala, se ni odrekla temu, torej da je Prešernova nagrajenka, ampak odrekla se je denarju. Po 20. letih se je odločila, da bi ta denar sprejela. In jaz mislim, da je treba resno jemati ugotovitev Računskega sodišča, torej, da ne po 20, po moje tudi naslednje leto ne več, ko je minilo samo eno leto, ni več podlage, da bi se denar, namenjen za Prešernovo nagrado leta 1999, lahko izplačal. In jaz bi rada, da se ne pogovarjamo in da se ne žalimo, kdo kako razume kulturo - jaz sem na glas povedala, kdo je moj najljubši pesnik -, da ne licitiramo ali je ali ni gospa Prešernova nagrajenka, ampak da se pogovarjamo o proceduri in da se pogovarjamo o spoštovanju ugotovitev nadzornih funkcij. Zato sem prepričana, da bi Računsko sodišče, če bi za to imelo pravno podlago, dalo negativno mnenje. Pa veste zakaj ga ni? Samo zaradi tega, ker obstajajo predpisi, koliko procentov proračunskega denarja se mora negospodarno ali nepravilno porabiti, v primerjavi s celim proračunov dotičnega ministrstva, da se lahko izreče mnenje s pridržkom oziroma negativno mnenje, ker je šlo res za neznaten denar. In dejstvo je, da se ne pogovarjamo o velikem denarju. Čeprav, kadar se pogovarjamo o navadnih državljanih, se vsi strinjamo, da moramo plačati vsi kazen, razen nekaterih prebivalcev Dolenjske, ampak pustimo to. Torej, jaz mislim, da je jasno, da ni bilo pravne podlage in da ta denar ne bi smeli izplačati. Jasno je tudi, da gospa Makarovič tega denarja ne bo vrnila. Moral bi ga vrniti v proračun tisti, ki ga je, tako Računsko sodišče, brez pravne podlage porabil. In kdo je to? Zame je pač to ministrica osebno. In najlepše bi prevzela odgovornost in pokazala, da spoštuje nadzorne organe v tej državi, tako

Dober dan želim vsem skupaj. Pa naj začnem v takem slogu današnjih razprav, pa bom začel kar z enim citatom. In sicer gre takole: "Lepa Vida je pri morju stala, tam naproti si plenice prala, črn zamorc po sivem morju pride, barko ustavi, vpraša lepe Vide: "Zakaj, Vida, nisi tako rdeča,

toliko smo se prepletali okrog tega, kaj je mobing, kaj ni mobing, kakšno posledico ima, pa bom prebral tole: "Da mobing je, se pravi formalno je mobing določen v Zakonu o delovnih razmerjih kot trpinčenje na delovnem mestu vsako ponavljajoče se ali sistematično graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom." Zdaj pa mogoče apel Državnemu zboru, da mi potrebujemo eno komisijo o mobingu. Kajti jaz se v tem Državnem zboru v tej sestavi soočam s tovrstnim mobingom s strani nekaterih opozicijskih poslancev. Kajti napadajo konstantno s stavki kot so domnevno, domnevno domnevno, domnevno, domnevno in mi se moramo konstantno s to negativnostjo v tem Državnem zboru braniti proti vsem domnevno nekaterim dejanjem. Se pravi, konstantno okrcujejo tudi sklice seje z nekimi domnevnimi akti, ki pa niso dokazani, ki so vprašljivi in jaz se počutim včasih tudi jaz se počutim, kot da se izvaja mobing nad mano, ampak naj nadaljujem. Te besede domnevno, domnevno, domnevno, se pravi, so spremljevalne besede o vsebinah predlagatelja te seje. To je pa tudi najbolj pogosto uporabljena beseda pri produkciji lažnih novic, ki jih producirajo tovarne laži v lasti oziroma so v lasti predlagateljev te seje. 16.10** (nadaljevanje) na podlagi takih insinuacij sploh funkcioniramo v takem sklicu Državnega zbora, pa ne bi zdaj rad karikiral pa na šolski primer pokazal kaj pomeni beseda kadar vkrcuješ nekoga z besedo domnevno. Ampak to, kar imamo tukaj, je pač na splošno s skupnim imenovalcem rečeno, žalostno. Ampak dajmo raje pogledati dejstva, ker v tej državi zakonske podlage in konkretne številke vseeno nekaj veljajo, kakor vedno znova povedo tudi državljani na volitvah, ko se odločajo, komu bodo verjeli. Pa gremo začeti. Prvič, sklep o izplačilu Prešernove nagrade je bil pravno veljaven vse do trenutka, ko se je gospa Makarovič odločila, da bo nagrado vseeno zahtevala. Ker se je, tudi na podlagi njene zavrnitve, začelo vrteti vatikansko kolesje in so prišle na dan resnice o hudih zlorabah tistega, ki je bil soprejemnik nagrade. Lahko se pogovarjamo o tem, ali je takrat in tokrat prav ravnala, ampak pravno je stvar jasna. Sklep ni bil odpravljen, izplačilo ima pravno osnovo. In obresti niso bile izplačane. Nisem pravnik, mislim, da bodo govorci za mano, ki so pravniki, znali bolje obrazložiti stvari s pravnega vidika, ampak kolikor je pa meni znano in jasno, Računsko sodišče ni tisto, ki bi ugotavljalo skladnost pravnih poslov, nikakor ne. In ta vaš famozni, se pravi, ne vaš, se pravi, člen, ki ga je Računsko sodišče izpostavilo, ki naj bi bilo kršeno in ste si ga vzeli za sveto, zdravo in piši gotovo, pri pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. To je ta člen, katerega famozno navajate. Nadaljujem, drugič, novega generalnega direktorja je ministrica izbrala na podlagi preučitve dokumentacije in razmer takrat v Cankarjevem domu. Izpolnjeval je vse pogoje za zasedbo funkcije, kar pa ni bila praksa ravno vseh vlad in vseh kulturnih ministrov. Odločitev je seveda v rokah ministrice in je sprejela tudi, bom rekel, politično odločitev pri tem, ampak je pa spoštovala pravila. Naredila je tisto, kar je v tej državi nekaterim zelo tuje. Tretjič, drama okoli Drame. Če se še spomnite, kolegice in kolegi iz SDS, sklicatelji današnje seje, za katero parlamentarna zakonodajnopravna služba pravi, vsekakor da sploh ni v naši domeni, kar se Državnega zbora Republike Slovenije s temi stvarmi nima kaj ukvarjati, ampak vseeno. Takrat, na dan, ko je vaš minister za notranje zadeve zaplenjeval Ljubljano in nedolžne državljane s solzivcem, se je usul dež. Pa ne kozmični, ampak ta pravi dež se je usul. Rekordna količina padavin v rekordno kratkem času. Vaš nekdanji poslanski kolega, zdaj spet odlični igralec v Drami, Saša Tabaković, če se ne motim, je takrat prekinil predstavo, ker je voda je vdrla čez streho ogrožala osebje in obiskovalce. Obnova Drame je bila torej nujna. Nujna je bila. Vem, da nekateri ne zahajate v Dramo, ampak jaz vem, da je bila nujna. In zakaj je bila nujna? Da ne bi, bog ne daj, kdo v naslednji podobni situaciji umrl. Javni zavod SNG Drama je sama iskala nadomestne prostore, vključila precej širok spekter možnosti, ogromno jih je seveda odpadlo, ker ni bilo interesa, na koncu pa je ostala ena lokacija. Pa ponavljam, Drama je rešitev začasnih prostorov predlagala na podlagi ocen in razmer. Ali je izbrala narobe? Morda. Slišimo, da nadomestni prostori pa niso idealni, ampak kriviti ministrico za nekaj o čemer sploh ni odločala, v to ste se vi spustili. In to da specifično situacijo največjega gledališča v državi, za katerega na trgu sploh ne obstajajo ustrezni nadomestni prostori, mladi bi mogoče ministrici raje predlagali, da uvede nadzor, če bi si to seveda res želeli in bi sledili zakonu. In zakonu tisti, ki prenavljajo Dramo, sledijo tudi pri gradbenem dovoljenju za prenovo. Etažni lastniki, ki so odločali o prihodnosti prenove Drame so dobili vse, kar so želeli in je še zakonsko dopustno, **28. Ali je torej zdaj narobe, ker država spoštuje zakone? Prehajam še na 4. točko. Statistike jasno kažejo, da je dinamika prihodkov in odhodkov zaposlenih na Ministrstvu za kulturo ves čas približno enaka, prav pod nobeno vlado in tudi pod to ne odstopa, zato je res podlo govoriti, da so odhodki rezultat čistk in mobinga. Za ugotavljanje mobinga so pristojna sodišča, ne pa mi tu v parlamentu. Zato sem tudi uvodoma klical postopkovno, da dajmo paziti pri besedah, kadar operiramo z besedami, ki so kazniva dejanja, ker še niso, ker še nimajo epiloga. V glavnem, hočem povedati to, da pač mi nismo odgovorni za ugotavljanje mobinga v Državnem zboru in še enkrat poudarjam, da mi pa smo tukaj zato, da spoštujemo vse zakone. In še za konec. čistk, ker, ker se ni lotila čistk, kot se ji očita, lotila pa se je čiščenja leta in leta nakopičenih problemov v kulturi, da se nekomu ne zvrnejo na glavo, kot bi se lahko ljubljanska Drama, in to gre seveda vsem vam v nos, ker se je začela ukvarjati z zdravljenjem jeder. Da vse skupaj nekega lepega dne ne propade, pa čeprav si marsikdo v tej dvorani ravno tega želi. Hvala.

ga samo, govorimo pa seveda o drugih zelo pomembnih rečeh, ga sprašujem, če je bila mogoče pesem namenjena meni? Hvala lepa. Kolegica, zdaj ne bomo dali replike na repliko, to je jasno, kajne ampak dobro, ste pač vprašala v okviru svoje replike. Naslednja ima besedo Andreja Rajbenšu. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Jaz bom pa začela kar pri naslovu sklica seje, ki glasi: Predlog priporočil Vladi Republike Slovenije za transparentno in zakonito delovanje Ministrstva za kulturo. Zanimivo je, da se oglaša ravno stranka, torej stranka SDS, ki se je v svojih mandatih večkrat soočala z očitki glede pomanjkanja transparentnosti in zakonitosti svojega delovanja, pa naj gre za zlorabo medijev, torej pritiski na javni medij, torej RTV ali pa pri STA, za razna kadrovanja na RTV in ministrstvu, pa bom se osredotočila samo na nekaj malih, bom rekla primerov, s področja kulture. Ne zdi se mi nekako prav, da bi lahko ravno vi o tem toliko govorili. Zdaj, tudi mene je zmotila beseda, "domnevno", zato, ker v zahtevi, to se pravi poslanci v zahtevi za sklic nekako navajajo in povsod lahko ugotovimo, da gre za domnevno nezakonito izplačilo Prešernove nagrade Svetlani Makarovič, domnevno negospodarsko iskanje nadomestnih prostorov, domnevno nezakonito delovanje nekaterih uradnikov, domnevno, domnevni pritiski na zaposlene in tako dalje in tako dalje. Zakaj tolikokrat domnevno? Zato, ker v bistvu dokler obtožbe ali pa trditve niso dokazane, dokazane, torej lahko govorimo samo o nekih domnevah. Zakaj? V tem primeru so viri informacij enostavno pač večinoma desni mediji, ki so znani pač po širjenju predvsem nepreverjenih in senzacionalističnih zgodb in so seveda tudi politično pristranski in zato takšni viri ne morejo biti tudi relevantni, še manj pa dokaz česarkoli. Namen te seje je enostavno diskreditirati določene osebe, pa tudi našo Vlado.

in ki govori o domnevnih razlogih brez trdnih dokazov in z zmanipuliranimi ali pa manipulativnimi informacijami je nesmiselno, nekoristno, nepotrebno, neučinkovito in neproduktivno. Zakaj je to nesmiselno in neučinkovito? Zato, ker bi se morali mi poslanci tukaj osredotočati predvsem na dejanske težave, ki vplivajo na življenje državljanov, morali bi se osredotočati na zakonodajo in projekte, ki izboljšujejo življenje našim državljanom, smo pa prisiljeni tukaj razpravljati o podtikanjih, neutemeljenih trditvah, celo lažeh, kar samo zmanjšuje učinkovitost delovanja parlamenta. Če pa premaknemo še tukaj zraven kaj o tem misli javnost ali kako to vpliva na javnost, da se parlament ukvarja z neutemeljenimi obtožbami in neproduktivnimi sejami, se lahko sčasoma zmanjša zaupanje v politične institucije. In kam to vodi? To vodi v apatijo in pa tudi cinizem med volivci, kar je škodljivo tako za demokratične procese, kot tudi vladavino prava. In vse to že, če malo pogledate, tudi počasi doživljamo. Pozabljate pa, da bo ta apatija javnosti ostala tudi, ko boste morebiti, morebiti tudi vi na Vladi. Seveda uporabljate to taktiko, predvsem za diskreditacijo, kot sem že prej omenila, svojih političnih nasprotnikov in namen tega je seveda upočasniti delo Vlade, ustvariti negativno podobo Vlade in si pridobiti seveda politične točke. To seveda ni konstruktivno, ampak jaz sem pa vedno bolj mnenja, da se kolegi iz Slovenske demokratske stranke enostavno počutite pošteno ogroženi, saj sklicevanje takšnih sej kot je ta, predstavlja signal, da Vlada doktor Roberta Goloba odlično dela in s takšnimi sejami enostavno poskušate preusmerjati pozornost stran od dejanskih dosežkov Vlade, ki pa jih seveda ni malo in ti naši dosežki prinašajo tudi rezultate in pa pozitivne spremembe. Zato, dragi opozicijski kolegi, postanite končno konstruktivna opozicija. Hvala lepa.

glejte, v tem Državnem zboru smo porabili že veliko ur, veliko ur, ko smo obravnavali razne afere drugih ministric, ministric, predvsem ministric in ministrov, predvsem ministric in iz koalicije je bilo vedno govora, da gre za,

bi jaz to sejo ocenil kot nekaj pozitivnega, torej, če se v medijih ali pa kakorkoli pojavi dvom, da se na Ministrstvu za kulturo nekaj ne izvaja v redu, zakaj ne bi to razpravljali in potem javnosti dali vedeti, glejte,

tudi pri izplačilu nagrade, o državnem, o davkoplačevalskem denarju. Res je, da gre za majhen znesek, torej zgolj 8 tisoč evrov, kar je zelo, zelo majhen delež napram 16 milijardam je več kot je v proračunu, Pa vendar lahko v javnosti zasledimo kar odmevne zadeve, sodne, ko je šlo pri navadnem državljanu zgolj za kakšen evro, dva, 100 evrov, spomnimo se tistega ne plačila vozovnice za avtobus, pa tehničnih pregledov, ko je en dan sprejel potnik za 200 evrov, pa so ga tam obravnavali kot največjega zločinca tako dalje, tako da je prav, kajti zdi se mi neumestno to, da nekdo nagrado dobijo,

Ampak se mi zdi pa ne prav, da pa potem se to kar po 20 letih to izplača. Saj ona je to odklonila, saj je imela možnost to sprejeti takrat. In zelo zanimivo, da sedaj po 20 letih pa si ona vseeno premisli. In kar je še zelo nekako v tem smislu, če govorim, da je pa v eno nepravilnost ugotovilo Računsko sodišče. Torej Računsko sodišče ni reklo, da je vse okej, ampak je torej potrdilo, da da je ministrstvo nagrado izplačalo, ne da bi pred izplačilom dovolj skrbno preverilo vsa pravna dejstva in okoliščine primera v zvezi s prenehanjem obveznosti iz podeljene nagrade v smislu dane obljube oziroma vpliva na dolžnikovo obveznost izpolnitev. In tudi, da je Računsko sodišče ugotovilo, da je ravnanje Ministrstva za kulturo v zvezi s potrditvijo obveznosti ter izplačilom nagrade pesnice, pisateljice Makarovič v nasprotju s tretjim odstavkom tega famoznega 2. člena Zakona o javnih financah, ki smo govorili. Torej, Računsko sodišče, kot

in da ministrica pojasni potem ali je to ali ne. Zdaj sicer ugotavljam, da smo to kar negirali, da zdaj imamo tu veliko različnih mnenj in tako dalje. Pa vendar smo v medijih zaznali tudi zelo veliko objav predvsem s strani znanega

Dejstvo je, da je kulturno ministrstvo res pomembno ministrstvo, kajti kultura, kot smo že ugotavljali, je pomemben del narodov, ki nam dajo na identiteto. In tudi poskrbela za to, da smo se Slovenci kljub majhnosti in stoletja prebivanja pod različnimi narodi, okupacijo različnih narodov ohranili svojo identiteto in tudi lahko v zadnjih 30. letih torej živimo v lastni državi. Torej, kultura je bila tista, ki je ohranila naš jezik, naše običaje, našo identiteto. In pravzaprav kaj ta raziskovalni novinar pač piše, torej piše o tem, da ministrica Asta Vrečko načrtno zaposluje tudi ali celo povsem osebne in družinske prijatelje ter zasebne partnerje vidnih politikov Levice, aktiviste levice in nevladnike vse sicer seveda pod birokratsko krinko sprejetih vladnih kadrovskih načrtov, povedano drugače, te cifre so res nore, gre tako rekoč za okupacijo javnega denarja beri "legalni In kaj še tudi potem ta raziskovalni novinar piše v enem izmed člankov, da je pač tam zaposlena torej znižala prag točke, prag točkovanja za pridobitev umetniškega statusa iz 80 na 60, kar je povzročilo tudi ogorčenje posameznih članov strokovnih komisij Ministrstva za kulturo, ki piše ločena mnenja, vendar jih aktivisti Levice in nevladniki, ki so seveda teh strokovnih skupin obvladujejo, večinoma pri odločitvah za nove statuse svojih umetnikov znova in znova priglasijo. Torej, po navedbah njegovih virov ministrstvo za kulturo bi naj vse to množično prekvalificiranje pripadnikov Levice v čast umetnikov tudi že močno najedalo njihov proračun. Torej, pojavili so se določene teze in če se spomnim vseh tistih prejšnjih afer so pravzaprav, tudi sama ministrica in pa in pa tudi s strani Levice njihovi pripadniki v javnosti v teh oddajah govorili, celo obsojali taka dejanja in govorili, da so pač oni pa edina stranka v tej koaliciji, ki pa afer nima in pač zelo dobro poslujejo. Ampak zato je še pomembno, da ta seja dejansko poteka in da pač pojasnijo, da v smislu tega

Najlepša hvala, gospa podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Jaz bom parafraziral besede uvodničarja, se pravi gospoda Jonasa, ki je govoril: osredotočimo se na kulturo. Očitno živimo v paralelnih svetovih, ker jaz bom rekel tako: osredotočimo na nekulturo v kulturi. Jaz sem bil prisoten na zadnji seji Komisije za nadzor javnih financ. Kot veste, je ta komisija že pred več kot enim letom opozorila na nepravilnosti pri izplačilu. In tukaj bi poudaril, da ne gre za umetnico, ampak gre za postopek, kako je do tega prišlo. Na zadnji komisiji moram reči, da je ta ministrica, ne da je bila kulturna, ampak je pokazala vso svojo samovoljo, aroganco, sprenevedanje in tudi danes lahko rečem, lažna laž, ker je rekla, lažne novice uporabljate za politično obračunavanje. Zdaj pa dajmo pogledati. Na podlagi sklepa Komisije KNJF je Računsko sodišče naredilo pregled in je reklo: "Izplačilo Prešernove nagrade Svetlani Makarovič je bilo v nasprotju z zakonom. Prekršeno je bilo načelo učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna. Naknadno izplačilo Prešernove nagrade Svetlane Makarovič je bilo v nasprotju z Zakonom o javnih financah, ki določa, da je pripravi in izvrševanju proračuna treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti." To je ocena Računskega sodišča, to ni ocena opozicijskih poslancev. In poleg tega na odboru je tudi nekdanji predsednik upravnega odbora med drugim povedal, da je Upravni odbor Prešernovega sklada v mandatu 2020-2024 na osnovi zakona o Prešernovi nagradi in statuta Prešernovega sklada prišel do podobnih zaključkov kot Računsko sodišče, Urad za nadzor proračuna in KPK. Zdaj pa, spoštovani kolegi iz koalicije, kje je tukaj lažna novica in politično obračunavanje z ministrico, ki je politik, kamoli z ali pa kako šele, do umetnice, ki ji nihče ni tukaj osporaval umetniškega naziva in tudi ne nagrade, ki jo je prejela? Zdaj pa gremo do dejstva, ki ste ga rekli: "Sklep ni bil razveljavljen." In kolegica Sukičeva ste rekli, da denar kroži. Da kroži in upravni akt ne zastara. Zdaj vas pa jaz sprašujem, sem prišel do ene ideje. Jaz sem dobil vsaj štiri očetovske dopuste, ki jih nisem izkoristil zato, ker sem pač imel funkcijo in ni kazalo iti na dopust. Kaj pa se vam zdi zdaj, ko Levica vodi Ministrstvo za delo? Ali lahko jaz zdaj te štiri očetovske dopuste izkoristim? No, bi bilo fino, a ne, predsednica? Bi bilo fino, ker ne zastara sklep. Ne zastara. Zdaj pa gremo še na drugo stvar, pravite, da da kultura ni leva in desna. Jaz bom tako rekel. Tista o Lepi Vidi, ki govori o naši kolegici poslanki je bolj desna. Tista o podganah je pa bolj leva kultura, ali ne? Ampak zdaj tukaj nismo mi, da bi presojali, kaj kultura je. Mi smo tukaj, da razpravljamo o zakonitosti postopkov, ki so izvajani s strani Ministrstva za kulturo. In zdaj govorite, to jim je zelo znana, zelo znano, na trditev kultura ni luksuz. Res je, kultura ni luksuz, vendar če govorimo o najemu dvorane. To ni kultura, to so tudi finance recimo. In zdaj, če mi vi znate razložiti, kako lahko seveda - jaz se strinjam, Drama potrebuje ustrezne prostore, vse to je res vendar spoštovani predstavniki Ministrstva za kulturo, ministrice zdaj ni. Ali je amortizacijska doba stare stavbe tri leta? Jaz bi rad oddal kakšno nepremičnino, da bi dobil v treh letih za novo. Jaz bi res rad oddal. In kako lahko trdite, da je to gospodarno? to kliče, to kliče po raziskavi postopka in vsega. In zdaj ne govoriti, da je kultura luksuz. Kulturo si pač narod kot je Slovenija mora in lahko privošči in kultura je ohranila naš narod.

Glejte, tukaj pa ne vem, kje imate ekonomiste, ki bi vam to podpisali? Jih ni, jih prav gotovo ni. Zdaj pa, če gremo še na zaposlovanje. Seveda, vse je normalno, če vi zaposlujete, vse normalno in če zaposlujete svoje, svoje sorodnike in prijatelje, so to največji strokovnjaki. Vendar kljub vsemu, govorili ste, da boste transparentno zaposlovali, da se mora javna uprava zmanjševati, ne povečevati. 20 odstotno povečanje ob tem, da tisti, ki so, 44 jih je pa v zadnjih dveh letih zapustilo ministrstvo, verjetno niso šli vsi v pokoj, niso šli v penzijo. To se pravi, da ste strokovnjake, ki so peljali določene postopke, zavrnili, se pravi so morali iti zaradi, mogoče zaradi mobinga, jaz ne morem tega soditi, ne poznam, ko pa gledam postopke in obnašanje gospe ministrice, brez zamere, ta aroganca… Glejte, vi ste na Komisiji za javne finance gladko vstali in ste odšli, gladko vstali in šli in ste rekli, mene to ne zanima, jaz imam sejo vlade in grem. Zdaj, če bi to, če bi to doživeli pri kakšni drugi vladi, glejte, bi vsi mediji pisali o tem. To je kratko malo kriminal, kriminal in, ko greste, je Računsko sodišče tudi povedalo zakaj ni bilo mnenje s pridržkom oziroma negativno mnenje. To vam je že tudi kolegica, Lepa Vida povedala, Ker 8 tisoč evrov je za proračun Ministrstva za kulturo, ki je tam nekje 250 milijonov. 8 tisoč evrov, je majhen denar, verjemite mi, za ljudi, ki nas poslušajo, si pa, 250 milijonov si težko predstavljajo, 8 tisoč pa si kar predstavljajo in vsak bi si želel 8 tisoč dobiti. Tako, da ne, ja, glejte, ne, če je nezakonito, je nezakonito za leve, desne, sredinske, za kulturne in ne kulturne. Pred zakonom smo si vsi enaki. To je to. Spoštovani, opozarjam, vse, ne glede na leve, desne, zelene, rumene in ne vem katere, dajte nehati s tako sprevrženostjo. Večkrat je bilo povedano, kaj je tukaj zakonito, kje je podlaga in tako naprej, ne, non stop ponavlja, da je nekaj nezakonito. Upravni akt, ki ne zastara, ni neka nezakonita podlaga. Tako da oprostite, to je pa višek, to je pa višek in tudi tako, da opozarjam, opozarjam, da nekako upoštevate, kar je bilo povedano in to inkorporirate v vaš miselni tok, ne pa da vedno ponavljate ene in iste, oprostite, izmišljotine. Zdaj pa imamo več postopkovnih, ki so že bili prijavljeni, potem boste prišli pa zdaj tisti, ki ste naenkrat skočili v zrak,

opomni zaradi skrunjenja narodotvornih elementov, kajti on je rekel, da sta Prešeren pa Župančič bila desničarja in to, to je pa kriminal do njiju dveh. Dobro, malo malo humorja nam ne bo škodilo. Zdaj "glih" ravno opomnila ne bom kolega, če on pač srčno verjame, da sta bila desničarja, vsak ima pravico verjeti, kar mu paše ali ji paše. Kolega Jakopovič, izvolite. Hvala lepa. Spoštovana predsedujoča, lepo prosim, da opozorite kolega Žaklja, da naj ne bo žaljiv do vseh prejemnikov Prešernove nagrade, predvsem pa tudi Prešernove nagrade za življenjsko delo in ne primerja njih s svojim dopustom.

(NB) – 16.40** (Nadaljevanje) ne primerjate neprimerljivega in ne ponavljate izmišljij. Če je bilo med tem že argumentirano, so bile določene stvari. To je res nima smisla. Kolega Žakelj, izvolite, postopkovno. Najprej bi želel opozoriti, gospa podpredsednica, da ste se opredelili vsebinsko do tega in ste ožigosali, desnico kot nekoga, ki nekaj vzbuja, neko sovraštvo. Glejte, druga stvar pa glede kulture, zdaj se lahko opredelimo do Župančič, pa do Prešerna pa še do koga, mislim, da to je, ste razumeli mojo poanto. Glede Župančiča, Prešerna sem že povedala, vaša stvar ne vem kje ste vi videli, da sem ožigosala desnica, tega sploh ne razumem. Pa ne bomo več razglabljali. Tako da glih postopkovno to ni bilo, ampak ker vsi po malem kršimo ta institut, pa ga dajmo še gospod kolega

ste vi predsedujoča, trenutno skrbite za red, ne pa da izkoriščate tisto pozicijo za repliciranje. Dajte najaviti pač več časa oziroma naj vam Svoboda posodi ves čas, da ne boste imeli v oborih 25 minut. Žal ste tako majhna poslanska skupina,

In ravno zaradi tega nerazumevanja umetnosti je prišlo do lapsusa, da je zato, ker je kolega poslanec citiral Franceta Prešerna, Lepo Vido, in zato, ker imamo poslanko iz desnice, ki ji je ime Lepa Vida, prišlo do zmešnjave, da imamo sedaj Franceta Prešerna, ki naj bi bil desničar, vsi umetniki, ki pa pišejo o podganah, so pa levičarji. naši poslanski kolegici ni ime Lepa Vida, ampak Vida, doktorica Vida Čadonič Špelič.